Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Nastavljamo s radom, pred nama je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. 84 Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava RH i članaka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 Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Pred nama je prijedlog izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima gdje nam zaista daje priliku da kroz ovu izmjenu i dopunu zakona imamo u istom definiranu zastupljenost oba spola kad je riječ o korporativnoj djelatnosti. Dakle tema staklenih stropova je tema koja se u javnom prostoru zaista dugo spominje i sad imamo priliku zaista i formalno imati kroz izmjenu i dopunu zakona odnosno kroz zakonski prijedlog to je i definirano, ali to je samo početak, to je samo jedan mali dio. Stvarno ono za što se trebamo zalagati je da za iste poslove muškarci i žene budu isto plaćeni, to je ono što je tema. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti u cijeloj raspravi, a i u raspravama koje će uslijediti, kako će se kolege iz HDZ-a postaviti prema ovoj problematici imajući na umu slijedeće, a to je da su zastupnici HDZ-a u bivšem sastavu u Europskom parlamentu kada je bila na, bila rasprava na temi i glasanje o tome da za iste poslove muškarci i žene budu isto plaćeni glasali protiv, dakle oni su glasali protiv. Ono što se mi svi zajedno trebamo zalagati je zaista da za iste poslove muškarci i žene budu isto adekvatno plaćeni i to samo da se ne vidi kroz plaću koju dobivate, to se dalje vidi i kroz mirovinu i sve ostalo. Ovo je samo jedan mali korak, ovo je samo jedno malo svjetlo na kraju tunela i mislim da o tome zaista trebamo voditi računa i to je jedan od onih prijedloga zakona koji smo jedva čekali, a koji smo dobili ne zato što smo mi

Poštovani predsjedavajući i poštovani ministre, tražim stanku u ime Kluba Možemo! u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom istaknuli važnost prenošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i dakako povezanim mjerama. Podsjećam da čak 67% hrvatskih poduzeća izlistanih na burzi nema niti jednu ženu u upravi, a njih 37% niti jednu ženu u u nadzornom odboru, pa je pitanje hoćemo li ostvariti cilj direktive i uvesti transparentno zapošljavanje ili imenovanja u trgovačkim društvima kako bi do 30. lipnja '26., što je rok, najmanje 40% neizvršnih direktorskih mjesta ili 33% svih direktorskih mjesta zauzimale žene, a da bi Vlada bila vjerodostojna trebala bi u direktivu uvesti, a to je i u preporuci OECD-a, da trgovačka društva u većinskome vlasništvu države također budu uključena u ovaj zakon, stoga ćemo kao klub podnijeti i amandman. Stanka je odobrena. Kolegica Lugarić izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani g. predsjedniče, također u ime Kluba SDP-a tražim stanku od 10 minuta. Slično kao i kolegice, mislim doista podržavamo inici… ovu direktivu odnosno njezinu implementaciju u hrvatski pravni sustav. Međutim, željeli bismo naglasiti da direktiva propisuje samo minimum. Ako doista želimo osigurati jednakopravan položaj žena i muškaraca u gospodarstvu, ako želimo doista osigurati jednake plaće za žene i muškarce čini nam se i želimo naglasiti da trebamo ići i ambicioznije nego što to propisuje sam direktiva. To je posebno važno naglasiti u dan u ov… u današnjem tjednu. Mi ćemo u petak obilježiti Europski dan jednakih plaća. Simbolički taj dan obilježava da žene u EU od petka do kraja godine rade besplatno jer su za jednake plaće u jednakim kvalifikacijama slabije plaćene od muškaraca. Upravo jedan od glavnih razloga nejednakih plaća krije se u tome što one nisu jednako zastupljene u hijerarhijskoj strukturi. Žene su obrazovanije međutim rjeđe i slabije zauzimaju rukovodeće pozicije. I to je jedan od razloga, ne jedini, ali jedan od važnih razloga nejednakih plaća žena i muškaraca. U tom smislu je ova direktiva važna međutim moramo je značajno ambicioznije primijeniti i moramo biti značajno spremniji za šire i dublje društvene, društvene promjene. Iz tog razloga želimo svakako da bismo još jednom razmotrili cijelu priču i dogovorili se zapravo kako ćemo ambicioznije primijeniti ovu direktivu. Zahvaljujem. Hvala i vama. Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ako ne nastavit ćemo onda u 9

Poštovane zastupnice i zastupnici nastavljamo s radom pa vas molim da zauzmete svoja mjesta. Pozivam sada poštovanog ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana da predstavi Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

kolegice i kolege, evo drago mi je danas da imam priliku ispred Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstaviti ovdje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima. Svi oni koji se bave pravom bez obzira da li bili odvjetnici, da li bili suci ili državni odvjetnici znaju koje je značenje ovog zakona kada govorimo o trgovačkom pravu, kada govorimo o korporativnom pravu. Ja ću uvodno ako dopustite samo ukratko iznijeti razlog zašto predlažemo da se isti donese po hitnom postupku. Dakle, prvo je što je već bilo spomenuto koliko sam shvatio i u traženju stanke, dakle radi se o transponiranju direktive i Europskog parlamenta i vijeća koju moramo transponirati u naše, u naš pravni sustav do 28. prosinca ove godine. Drugi razlog je pristupanje RH OECD-u gdje u studenom imamo Odbor za korporativno upravljanje koji je u sklopu OECD-a koji će zapravo preispitivati odluku o ispunjavanju preduvjeta za pristupanje članstva RH upravo u nadležnosti Odbora za korporativno upravljanje upravo u dijelovima koje ću kasnije tijekom obrazlaganja ovih izmjena i dopuna ukratko izreći. I treća stvar je što ćemo, što će ove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima biti podloga za usklađivanje kodeksa korporativnog upravljanja i pravila burze što je u nadležnosti HANFE i Zagrebačke burze. Kao što sam već rekao uvodno, dakle ovim izmjenama i dopunama ZTD-a uvode se ona rješenja koja su propisana samom direktivom Europskog parlamenta i vijeća o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društva. Ono što je cilj, cilj je da osiguramo primjenu načela jednakih mogućnosti i za žene i za muškarce koji se nalaze ne najvišim rukovodećim položajima u velikim trgovačkim društvima koji su izlistani na burzi. Što se tiče ovog uvjeta i trgovačkih društava na koje se to odnosi ono što možemo reći u ovom trenutku to je sve skupa 24 trgovačkih društava, dakle trgovačkih društava koje se uvrštene na burzu, izlistane na burzu i koje ispunjavaju tri uvjeta, a to je prvo da imaju više od 250 radnika odnosno zaposlenika, da je njihov prihod veći od 50 milijuna eura i da je njihova aktiva veća od 43 milijuna eura. Prema tome, ovaj konkretni uvjet iz direktive odnosi se u ovom trenutku na 24 trgovačka društva. Kao što sam rekao osnovni cilj je osigurati da pripadnici nedovoljno zastupljenog spola upravama, uglavnom to u RH jesu žene to moramo priznati zauzimaju najmanje 40 položaja koji se odnose na izvršne direktore i alternativno ukupno kada govorimo o svim direktorskim položajima neovisno o tome je li riječ o izvršnim ili neizvršnim direktorima. Ono što je specifikum ovdje kada govorimo i izvršnim ili neizvršnim direktorima mi znamo da smo i ulaskom u EU zapravo spojili ovaj ovaj dio i drugu vrstu ako mogu tako reći dioničkih društva onih monistički sistemi. Dosad smo imali samo odnosno do tog trenutka smo imali dualistički sistem gdje smo imali trgovačka društva kada govorimo o d.d.-u sa upravom, sa nadzornim odborom i glavnom skupštinom komunističkog sustava zapravo imamo ovaj sustav dakle upravnog odbora gdje se razlikuje dakle funkcija odnosno uloga izvršnih i neizvršnih direktora. Jedan od glavnih čimbenika koji će omogućiti zapravo pravilnu provedbu i transponiranje ove direktive je zasigurno primjena, djelotvorna primjena za odredbe direktora koje je potrebno unaprijed utvrditi i naravno transparentno utvrditi. Činjenica je da u većini članica i pripadnica EU, a to je zapravo bila i podloga za usvajanje ove direktive u Parlamentu i Vijeću manja transparentnost u postupku odabira, ali isto tako i kod kriterija kvalificiranosti za direktorske položaje kada govorimo o rodnoj ravnoteži među direktorima što zasigurno negativno utječe zapravo i na prijavu osoba za same te funkcije, ali isto tako i na odluku samih ulagatelja. Kada govorimo o ulagateljima, onda možemo reći da bi oni mogli imati strategiju ulaganja za one koje su im potrebne informacije povezane sa stručnosti i kompetentnosti direktora. I sigurno da u tom slučaju to može biti kada govorimo o ulagateljima u trgovačka društva određena osnova za njihovu određenu odluku o ulaganju. Ono što je simptomatično ako možemo reć kada govorimo o rodnoj neravnoteži, kada govorimo o visokim pozicijama u upravama trgovačkih društva ono što je vidljivo kada govorimo o ženama i o njihovim ulogama u upravama, većina se odnosi zapravo na područja ljudskih resursa i komunikacije dok su muškarci ako govorimo o njihovim višim rukovodećim razinama zapravo u općem rukovodstvu ili linijskom rukovodstvu u trgovačkom društvu. Ono što praksa također pokazuje kada gledamo razinu EU znatno veći zapravo uspjeh provedbe ove mjere je zabilježen tamo gdje je uvedena, ja bi rekao i obveza i propisana upravo ovakva obveza kada govorimo o načelu rodne ravnoteže. U ovom trenutku ko što sam spomenuo 24 trgovački društva koja su izlistana na burzi na njih se primjenjuje ova direktiva, ona će morati ispuniti ovu obvezu zaključno s 30. lipnja 2026.g.. Ono što smatram također bitnim naglasiti pri odabiru kandidata za imenovanje ili za izbor na direktorski položaj prednost bi trebalo dati zapravo jednako kvalificiranom kandidatu nedovoljno zastupljenog spola. Ono što također moramo ovdje imati u vidu što je propisano i predviđeno ovim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima da takav prioritet ne bi trebao biti automatski i bezuvjetan. Naravno da mogu postojati iznimni slučajevi u kojima objektivna procjena u vezi s posebnom situacijom jednako kvalificiranog kandidata drugog spola može poništiti prednost koja bi se inače trebala dati kandidatu nedovoljno zastupljenog spola, to je nešto što je predviđeno direktivom i nešto što je predviđeno i ovim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Kada govorimo o posljedicama ne pridržavanja ove obveze, ove mjere koja se odnosi na uspostavu rodne ravnoteže onda će tu biti ništetnost odluka o izboru direktora, nešto što je kao institut poznat u ZTD-u i za druge stvari kada dolazi do određenog ne postupanja sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Ono što je ključno, još ću se jedanput vratit na ovih 24 trgovačka društva koja su izlistana na burzi, dakle radi se o trgovačkim društvima koja su po svojoj vidljivosti, po svojoj ja bi rekao gospodarskoj snazi i gospodarskoj važnosti i utjecaju na tržišta bitni i za očekivati da će druga trgovačka društva dakle i manji i srednji poduzetnici slijediti njihov primjer. Kada govorimo o razlozima kada sam rekao o hitnom postupku, osim ove direktive to su preporuke Odbora za korporativno upravljanje, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj odnosno OECD, ono što je cilj tih preporuka jest da se članu nadzornog odbora koji je povezana osoba s kojim društvo poduzima posao ili postoji osnovna sumnja u sukob interesa bit će mu uskraćeno pravo na sudjelovanje tog odbora, što znači da neće moći ako je predsjednik nadzornog odbora rukovoditi nadzornim odborom, neće moći raspravljati i neće moći u konačnici glasati. Isto tako uprava odnosno izvršni direktori tih društva dužni su jednom godišnje izraditi izvješća o transakcijama s povezanim društvima. Druga stvar koja se odnosi na preporuku OECD-a jest činjenica da će sada dioničari biti obvezni registrirati dioničarski sporazum u Sudskom registru i to na način da su ti dioničari koji su taj sporazum zaključili odnosno sklopili morati pisano obavijestiti društvo o sklapanju dioničarskog sporazuma, čija je svrha ili učvršćenje njihovog odnosa ili ostvarenje postojanog upravljanja u društvu. Društvo je dužno registarskom sudu podnijet prijavu za upisa podataka da je takav sporazum sklopljen i isto tako koje su njegove ugovorne strane koja je temeljna svrha takvog dioničarskog sporazuma i kako će se ona u konačnici ostvarivati. Što se tiče izmjena u pogledu održavanja glavne skupštine, ja bi naveo tri glavne izmjene koje su to moram naglasiti predviđene na način da će se ili statutom očito predvidjeti ili će se moći dati ovlast upravi društva da održi glavnu skupštinu isključivo elektroničkim putem, što do sad nije bio slučaj tzv. virtualnu glavnu skupštinu. Isto tako mogućnost hibridne glavne skupštine što znači da će pojedini dioničar moći sudjelovati putem elektroničke komunikacije na skupštini, a da nije u samom mjestu održavanja glavne skupštine. I treća stvar koja se ili novina koja se uvodi po pitanju glavne skupštine mogućnost dopisnog glasovanja odnosno davanja glasa dopisnim putem. U sva ova tri slučaja dakle i virtualne skupštine i hibridne skupštine i davanja davanja glasa dopisnim putem radi se o tome da će to morati biti propisano ili statutom ili će se statutom ta ovlast dati upravi dakle nije nešto što je obvezno. Četvrta stvar kada govorimo o preporukama OECD-a za koju smatram da je izuzetno bitna, a to je nešto što se odnosi na članstvo u nadzornom odboru na taj način odnosno ovim izmjenama i dopunama nastojat ćemo poticati neovisnost nadzornog odbora i to određivanjem obveznih i neobvezujućih odredbi za postizanje boljeg sastava nadzornog odbora. Svi znamo da nadzorni odbor obzirom na svoju ulogu prati ili godišnja financijska izvješća i da je po tom pitanju zasigurno potrebno i znanje iz područja financija revizije. Ono što smo propisali Zakon o trgovačkim društvima taksativno to je u kojim slučajevima se smatra da član nadzornog odbora nije neovisan, pa mogu samo primjerice navesti ako recimo u posljednje tri godine je bio dioničar društva na čije dionice otpada ili je otpadao barem dvadeseti dio temeljnog kapitala odnosno 5% temeljnog kapitala društva ili ako je u posljednje tri godine bio dioničar ili član nekog s društvom povezanog društva, ako je u posljednje tri godine bio ili član uprav tog društva ili član uprave povezanog društva, ako je bio u posljednje tri godine imenovan predstavnikom radnika u nadzornom odboru ili ako je posljednje tri godine osim naknade s osnova članstva u nadzornom odboru, ostvario neki drugi prihod i

To je ukratko ono što smatram da je najbitnije, dakle s ove osnove i izmjene, odnosno transponirane direktive i sa osnova preporuka od strane Odbora za korporativno upravljanje u sklopu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, kojim ćemo ovim izmjenama i dopunama zakona unijeti u naš pravni sustav. Smatram, a i to mogu iščitati iz ovoga što je bilo zapravo rečeno u ime predstavnika određenih klubova ovdje u HS-u, da su iste dobro prihvaćene i mislim, sigurno da će ići u korist sviju onih koji se u konačnici i tiču. Eto. Zahvaljujem i samo još zaključno, ovo što se tiče amandman Odbora za zakonodavstvo, mi ih prihvaćamo. Hvala lijepo. Hvala ministre. Idemo sa replikama, imamo ih 18. Samo evo, da dođe ministar za svoje mjesto. Prvu repliku ima kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući, poštovani ministre. Koji će još uvjeti bit u kontekstu imenovanja članova nadzornog odbora, točnije, njihove neovisnosti? Koliko daleko će se ići u provjeru neovisnosti članova nadzornog odbora? Hoće li možda biti dovoljno ili dovoljan uvjet da nisu u rodu sa direktorom do 4. kolina ili ćemo

uvaženi zastupniče. Ovo zadnje što sam zapravo i spomenuo kada govorimo o preporukama OECD-a, to vam je novi čl. 255 u ZTD-u gdje su taksativno propisani uvjeti koji govore za člana nadzornog odbora i što se smatra ikada govorimo o njegovoj ovisnosti odnosno o neovisnosti. Neću ponavljati onih prvih 5 koje sam naveo, ima ih još nekoliko, spomenuli ste ovdje i pitanje srodstva pa vam mogu samo reći da se to odnosi ili ako je bračni drug krvni ili tazbinski srodnik u pravoj liniji bez ograničenja, krvni ili tazbinski srodnik u pobočnoj liniji do 4. stupnja, posvojitelj, posvojenik, izvanbračni drug ili registrirani životni partner neke od osoba iz podst. 1-6, prema tome, predvidjeli smo sve.

Hvala lijepa predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Vi ste sada u svom predstavljanju zakona naveli da u ovom trenutku postoje 24 trgovačka društva za koje postoji obveza ispunjavanja uravnotežene zastupljenosti spolova u nadzorne odnosno upravne odbore. Imate li saznanja koliko trgovačkih društava od ova 24 već sada ostvaruje uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u nadzornim odnosno upravnim odborima? Hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem poštovani zastupniče. Dakle od 24 koji su, koji će biti obveznici po ovim izmjenama i dopunama ZTD-a, ako sada gledamo uvjete, njih 6 u ovom trenutku ispunjava predmetne uvjete. Ono što sam rekao i u uvodnom obrazloženju ovog prijedloga zakona, smatramo da obzirom na njihovu i gospodarsku snagu i gospodarsku važnost i njihov ugled, da će i ostale, ne samo ovih preostalih 18 trgovačkih društava koji jesu obveznice, neki drugi i mali i srednji trgovačka društva

Poštovani ministre, mene zanima zašto ste se kao Vlada odlučili za minimalnu implementaciju direktive odnosno u naše zakonodavstvo implementirati baš ono što je apsolutno nužno. Naime, mnoge države EU su i prije početka primjene direktive u svoja zakonodavstva implementirale puno šire. Ili da vas pitam možda na drugačiji način, smatrate li licemjernim što od privatnih tvrtki, a rekli ste da ih samo 24 tražimo ono što kao država nismo spremni učiniti za državne i javne tvrtke? Zašto u upravama i nadzornim odborima tvrtki u državnom i pretežito državnom vlasništvu također, ne osiguravamo jednakopravnu zastupljenost muškaraca i žena? Zašto u Hrvatskim šumama, HŽ-u, Poštanskoj banci, u svim ostalim tvrtkama, nećemo osigurati ili ne želimo osigurati jednaku zastupljenost muškaraca i žena? Ono što tražimo od privatnika, morali bismo moći ispuniti kao država. Zahvaljujem. **Jandroković, zahvaljujem poštovana zastupnice. Ja se s vama apsolutno slažem, moramo i hoćemo. Dakle prvo da razjasnimo razliku između smjernica odnosno direktive i uredbe, smjernica odnosno direktiva je nešto što državi ostaje na volju i dužna je samo ispuniti smisao i cilj direktive. Način na koji će to ona učiniti je na državi članici. Kod uredbe nešto drugačije, odnosno postoji stroga forma da se ista od slova do slova maltene transponira i prepiše, ali ono kada govorimo o smjernici i slobodi države članice da to uredi na način kako želi, upravo vam želim pojasniti, dakle mi smo ovdje regulirali u sklopu ZTD-a materiju koja se odnosi na trgovačka društva koja su, kao što ste vi rekli, u privatnom vlasništvu, a s druge strane, Ministarstvo financija priprema zakon o pravnim osobama u državnom vlasništvu koje će, isto tako osigurati implementaciju ovih uvjeta koji su tu nepropisani, prema tome, mi smo kao država poštovali i poštivamo transponiranje ove direktive i odlučili smo se na način kao što sam objasnio da istu implementiramo u naš pravni sustav. Hvala. Dubravka (Možemo!)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, budući da je cilj implementacija ove EU direktive u naše zakonodavstvo, a time i njihova primjena, što će Vlada poduzeti kako bi promovirala ovu direktivu i na taj način pokazala da stvarno podupire veću uključenost žena? Naime, i od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova se očekuje da prati i izvijesti provedbu o tome, za što, dodajmo, i nema baš resurse. Rekli ste za očekivati je, citiram, da će i druga trgovačka društva slijediti taj primjer, da se misli ozbiljno na tragu ovoga što je rekla kolegica Lugarić, slijediti taj primjer, moglo se odmah smanjiti možda

materija samog ovog Zakona, ovo je kriterij o 250 zaposlenih i zapravo neki standard koji se odnosi kod razdiobe na manja, srednja i velika trgovačka društva, zato je ova brojka od 250 odnosno više od 250 zaposlenih i dobro ste naglasili ulogu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja će i u konačnici i sukladno ovom zakonu i prijedlogu zakona imati ulogu da promiče, analizira i prati, podupire upravo provedbu ovih mjera koje su predviđene direktivom koju transponiramo u naš pravni sustav. Država je ja bi reko u ovom dijelu napravila velik dio posla, sada preostaje i na trgovačkim društvima koja su u privatnom vlasništvu i onima koja su obvezna, ali i onima koja nisu obvezna da slijede njihov primjer, ali sigurno ćemo unutar Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije razmisliti da i u javnom djelovanju i u medijskim ako mogu reć nastupima promoviramo ovu direktivu

evo ja pohvaljujem implementaciju ove direktive i nadam se da će u razdoblju od 18 mjeseci se i vidjeti jasni rezultati iste. Imam dva pitanja, jedan je kod primjera kad kandidat koji smatra da je zadovoljavao kvalifikacije, kao i onaj suprotnog spola, u zakonu piše da ima pravo pokrenuti prekršajni postupak odnosno optužni prijedlog protiv odluke društva, međutim zanima me da li još neko osim tog kandidata ima pravo pokrenuti prekršajni postupak ako smatra da je narušeno ovo pitanje uravnoteženosti? A drugo je, na Zagrebačkoj burzi se nalazi kodeks korporativnog upravljanja. Zanima me da li će ove izmjene i dopune se implementirati u taj kodeks korporativnog upravljanja s obzirom da bi firme, tvrtke koje su, društva na burzi se trebaju pridržavati i tog kodeksa? **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovana zastupnice, što se tiče dijela koji ste vi spomenuli, pokretanje prekršajnog postupka putem obveznog prekršajnog odnosno optužnog prijedloga točno je da će to moć učiniti one kandidatkinje ili kandidat koji će bit nezadovoljan, ali to će moći učiniti bilo koji od kandidata koji su figurirali ako mogu reći ili se natjecali za to mjesto, ali isto tako očekujem tu i jaču ulogu pučke pravobraniteljice koja odnosno pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja ima svojih instrumenata i temeljem svog bazičnog ili temeljnog zakona, ali i ovog zakona, alata zapravo da utječe na sam izbor odnosno na, na one koji su nezadovoljni eventualno izborom kandidata, hvala. Kolega Ledenko izvolite. kojima je u najboljem interesu da najbolje kandidate izaberu na svoje čelne pozicije. S druge strane država kako je već napromijenjeno ne implementirano to u javna poduzeća, ne znam što je i sa Zagrebačkim Holdingom, zašto se ne spustimo i niže na one tvrtke koje i vidimo šta se tamo dešava. Ono što je meni dostupno vidim da i u Zagrebačkom Holdingu nije dovoljna zastupljenost, imate li takve informacije? Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani zastupniče, dakle dijelom sličan odgovor kao što sam već i dao kolegici. Dakle što se tiče javnih trgovačkih društava u nadležnosti Ministarstva financija, kod kolege Primorca je zakon u pripremi ako znam, kolko znam i u završnoj fazi Zakon o pravnim osobama u državnom vlasništvu koje će regulirati ovo pitanje, ovu materiju kada govorimo o trgovačkim društvima u javnom vlasništvu. Što se tiče Zagrebačkog Holdinga, tu informaciju nemam, ali tamo blizu su vam kolege iz Možemo!, pa možete njih pitati, hvala. Kolegice Borić evo možete nije joj u interesu, a čuli smo već u odgovoru, pitalo je nekoliko kolega, zašto nije sada, a ne u nekom drugom zakonu nekada kasnije Ministarstvo financija i u javnoj raspravi se postavljalo to pitanje i to od, od meritornih aktera, zašto joj nije u interesu da u državnim tvrtkama ili tvrtkama u većinskom državnom vlasništvu kao što su to HEP, Poštanska banka ili Croatia airlines, propiše 40% i tako ima dakako drugačije korporativno upravljanje. Reći ću vam samo podatak da npr. u Upravi HEP-a

Zahvaljujem. Poštovana kolegice Borić, ja kolko god vi očito nećete bit zadovoljni mojim odgovorom, ja ću ga ponovit, pokušat ću ga malo nadopunit. Dakle mi u ovom trenutku imamo Zakon o trgovačkim društvima koji generalno uređuje materiju kada govorimo o trgovačkim društvima, uređuje materiju za koju smo smatrali da kada transponiramo ovu direktivu i kada govorimo o ovoj mjeri rodne ravnoteže se odnosi na trgovačka društva koja jesu u privatnom vlasništvu. Ono što sam i rekao obzirom da i sada postoji zakon koji se odnosi na trgovačka društva u državnom vlasništvu da je to mjesto gdje se to pitanje trebalo regulirati, po nadležnosti to spada u Ministarstvo financija i ono što znam u razgovoru i s ministrom Primorcem taj zakon je u najavi i ja sam siguran da će uskoro biti ovdje pred vama u sabornici i da ćete onda to pitanje zapravo zapravo nećete niti trebat postavit jer će to pitanje biti uredno isto tako i riješeno, al kažem državama je ostavljeno na volju da ostvare cilj na način koji će izvršit transpoziciju odnosno transponiranje direktive prosude sami, hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani ministre, evo vrlo jedno kratko i konkretno pitanje. Koliko žena radi na upravljačkim funkcijama u javnom sektoru? Npr. evo naišla sam na jedan podatak Veterinarski fakultet, tu ustanova koja već 100.g. postoji, 46 muškaraca je bilo na čelu i samo 1 žena. Evo nadam se da ćete mi dat odgovor koji ima malo bolju statistiku. **Jandroković, Hvala lijepa. U nadi je spas, ali ovoga obzirom na predmet i materiju ovoga zakona ja vam mogu samo govoriti o ovom dijelu koji se tiče materije ovog zakona, što je u mojoj domeni i nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i govoriti o trgovačkim društvima koji jesu obveznici primjene ovoga budućega zakona, tj. 24 trgovačkih društava koja su izlistana na burzi, koji ispunjavaju ona tri uvjeta koja sam vam rekao. Od njih 24 u ovom trenutku 6 ih ispunjava te uvjete ako mogu odokativno sada ona preostala, preostalih 18 pobrojati omjer je prilično nezadovoljavajuć a ja sam siguran da će obzirom i na obvezu koju imaju, a to je do 30.6.2026. uskladit se sa izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima to i ostvariti. Kao što sam već rekao i izrazio isto tako nadu da će druga trvovačka društva slijediti njihov primjer. Hvala. **Jandroković, Poštovani ministre zašto prijedlog zakona ide sa kaznom od samo 10 000 eura za nepoštivanje rodne ravnopravnosti, što strašno podsjeća na parlamentarne izbore i zakon o ravnopravnosti spolovima i Zakonu o izboru zastupnika gdje se ta odredba o rodnoj ravnopravnosti svjesno krši jer i kazna je toliko mala i simbolična da naprosto političke stranke odabiru plaćati tu kaznu umjesto da poštuju rodnu ravnopravnost. U ovom smislu za najveće tvrtke kako je definirano ovim prijedlogom zakona je kazna 10000 eura eura potpuno simbolična i zašto se nije išlo sa većom s obzirom da je prostor za to postojao, a u drugim zemljama članica kazne idu u milijune eura. Damir (HDZ)** Zahvaljujem. Što se tiče novčane kazne ona je propisana 10 000 eura. Kao što sam već rekao u uvodnom obrazloženju nije jedina sankcija. Sankcija ja bih rekao i najrigoroznija sankcija ništetnost same odluke. Ja mislim da ni jednom trgovačkom društvu od ovih 24 ako pogledamo njihov popis o kojim društvima, trgovačkim društvima riječ redom renomiranim trgovačkim društvima sa velikim ugledom sigurno nije u interesu da se zbog nepoštivanja ove mjere koje će biti dio Zakona o trgovačkim društvima sud donosi odluku o ništetnosti, odnosno poništava takvu odluku. Ali ja bih rekao da je najveća kazna za sve njih reputacijski rizik, pitanje ugleda trgovačkog društva. Ja ne vjerujem da će se niti jedno trgovačko društvo dopustiti da ih ako baš hoćete ili ja ili netko drugi ili javnost proziva zbog toga što ne poštuju nešto što smo usvojili Zakon o trgovačkim društvima i ne poštuju nešto što se zove mjera, odnosno načela rodne ravnoteže. Hvala. **Restović, Tonči (SDP)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, tri kratka pitanja. Prvo zbog čega nam je ovoliko trebalo da uopće ovo dođe na dnevni red pa sad moramo da bi ispoštovali rok po hitnom postupku donositi ovakav jedan zakon. Prvo pitanje. I drugo, da li nam je, stiče se dojam da nam je nekako ove neke stvari da su nam hajde reći ću pod navodnike nametnute ili da smo pogurani u ovom pravcu, pa je moje pitanje da li bi ovo radili i da nema ove, da nije donesena ova direktiva iako djelomično mi je odgovor jasan s obzirom da tek trebamo donijeti zakon koji će regulirati ovu materiju oko trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. I treće, moram kod, pričali ste o neovisnosti, o onim stvarima oko neovisnosti članova Nadzornog odbora, pa samo kratko pitanje stvarno mislite da će to zadržati nekakvu stvarnu neovisnost ako se ispoštuju oni kriteriji koje ste naveli u zakonu. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Što se tiče same direktive ona je usvojena u studenom 2022. i ja ne bih rekao da je ovo nešto pod sam kraj ili da smo u nekoj stisci sa vremenom. Ja mislim da ako pogledamo komparativno svega tri zemlje koliko sam uspio shvatiti do sad su implementirale navedenu direktivu. Velika većina njih nije niti u ovom postupku u kojem smo mi sada, a to je da smo u hitnom postupku prvog i drugog čitanja po pitanju izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, tako da je mislim da je bitno da isto donesemo na vrijeme. Što se tiče stvarne volje ja mislim da ona dovoljno pokazuje da se Ministarstvo pravosuđa, uprave, digitalne transformacije ne po samo samo ovom pitanju, već po nizu drugih pitanja o kojim će ja se nadam biti prilike govoriti u budućnosti vidi naša stvarna volja da uredimo one stvari za koje smatramo da nisu dobre. Što se tiče neovisnosti i, neovisnosti rada članova nadzornog odbora ja mislim da svi ovi kriteriji koji su taksativno propisani a njih je 11 ako će se, a morat će se istih pridržavati neovisnost članova … **Reiner, Željko (HDZ)** …/Upadica predsjednik: Hvala Poštovani ministre kako mislite da će pomoći novčano kažnjavanje onih koji ne poštuju kvote rodne ravnopravnosti kad se to pokazalo krajnje neučinkovitom primjerice u djelovanju političkih stranaka, pa je tako i stranka kojoj vi pripadate i koja će pretpostavljam danas glasati za ovaj, odnosno biti za zakon platila 66000 eura zbog nepoštivanja zakonske kvote o zastupljenosti žena. Smatrate li da je time ozbiljno narušena reputacija vaše stranke? **Jandroković, Zahvaljujem. Drago mi je da brinete o reputaciji moje stranke, ali ne morate više brinuti. Mislim da imate važnijeg problema na terenu, pa ako govorim o gradu Zagrebu skoro sam zakasnio zbog gužvi kojima se eto nositi u gradu Zagrebu kojih prije baš nije bilo. Ali to će građani svoje reći u svibnju sljedeće godine. Što se tiče primjene, odnosno ovoga što ste vi napomenuli kazne mogu ponoviti ono što mislim da je ključno da niti jedno trgovačko društvo koje je renomirano, koje je steklo ugled svojim poslovanjem sigurno si neće dozvoliti da ne poštuje ovu direktivu, a novčana kazna mislim da je zapravo manje bitna. U konačnici glavna sankcija je ništetnost odluke. Hvala.

izvolite. **Bježančević, Sanja (SDP)** Hvala. Poštovani ministre kada je u pitanju borba za jednakost žena i muškaraca u društvu u Hrvatskoj gotovo uvijek svjedočimo činjenici da aktivnosti vladajućih budu usmjerene isključivo na zadovoljavanje administrativnih zahtjeva EU. Način implementacije i držanje za minimume i u ovom slučaju pokazuju isti obrazac ponašanja, a znamo da postoje istraživanja koja jasno pokazuju da veći broj žena u upravama posebno u gospodarstvu znači pozitivan utjecaj za čitavo društvo. Na kvote ste obvezani, to je potpuno jasno, međutim što je sa društveno uvjetovanim faktorima koji ženama otežavaju razvoj karijera. Naime, kako ćete se boriti protiv toga kvotama i sankcijama, je li to rješenje? I oprostite mi na skepsi ali znamo kako to funkcionira u brojnim pitanjima kada Vladu predvodi HDZ. **Jandroković, Hvala lijepa, ovo je više onako općenito pitanja na koje mogu dati ili općeniti odgovor ili pokušati se držati teme, ali ja mislim da je Vlada u ovih 8 godina pa sada i u ovoj 9-toj godini pokazala da je spremna se suočiti sa svim onim i izazovima s kojima se nažalost i to doista kažem iskreno nažalost vlada SDP-a nije imala snage, nije imala volje ili nije imala znanja se suočiti. Hvala. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicama, evo u brojnim istraživanjima postoji podatak da oko 60% osoba sa sveučilišnom diplomom su žene i broj visokokvalificiranih žena stalno raste ali ga ne slijedi udio u rukovodećim strukturama trgovačkih društava i zapravo ova direktiva je pripremana već skoro 12 godina i zapravo kroz tu se vidjelo da EU smatra da postoji problem podzastupljenosti žena na direktorskim položajima. Ono što mene zanima zapravo vidjeli smo da su neke države poput Francuske, Italije implementirali ranije ovu direktivu. Zanima me da li se razmišlja, a istaknuli ste to vezano za trgovačka društva u vlasništvu RH da se u budućnosti i promjene ovi kriteriji za trgovačka društva u smislu da se smanji broj zaposlenih na koji se on odnosi i da to malo komentirate. Hvala. **Reiner, Zahvaljujem poštovani kolega i bivši ministre ovoga na vašem pitanju. Dobro ste zapravo komparirali ovaj podatak o kvalificiranosti zapravo žene i koliko žena završava i ima visoko obrazovanje u, kada kompariramo to zapravo sa njihovom zastupljenošću u upravnim organima organima i ono što ste rekli smisao je bilo direktive i sigurno nije na nivou EU bilo lako istu donijeti i to je zapravo odgovor onima koji žele ovdje prikazati da mi nešto radimo samo zato što nam netko nameće. Ja mislim da je potpuno jasno ako pogledamo da je dosad samo 5 zemalja članica EU istu implementiralo. To su Njemačka, Austrija, Francuska, Italija i Belgija dok ostale to još nisu učinile. Mi smo u fazi da ćemo to napraviti upravo sada. Govori o stvarnoj volji ove Vlade da se ovim pitanjem isto tako uhvati u koštac. A ono što ste spomenuli vezano za snižavanje ili smanjenje kriterija ja ostajem pri onome da se nadam da će i srednja i mala trgovačka društva slijediti primjer zapravo ovih 24 velikih koji ispunjavaju ona tri uvjeta. Ako se ukaže potreba da tome nije tako mislim da nije problem da krenemo u izmjene i dopune ovog zakona ali ja sam uvijek nekako vječiti optimist pa se nadam da će to biti sve ok. Hvala lijepa. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre kad ste odgovarali zastupniku Restoviću bile su tri države članice koje su implementirale do odgovora gospodinu Malenici broj je došao na pet tako tako da pitaj Boga gdje će završiti do kraja ove rasprave. Ali neću vas pitaju o tom dijelu implementacije direktive već ću se koncentrirati na ono što se tiče pristupanja OECD-u a konkretno radi se o Članku 255. stavku 6. kojeg unosimo unutra. I sad na papiru ta priča o neovisnosti dobro zvuči. Međutim niste uspjeli jer vas je prekinulo vrijeme odgovoriti kolegi Restoviću na pitanje pa ću vas na tom tragu pitati nešto drugo. Dakle, najmanje jedan član nadzornog odbora mora biti neovisan i zadnja alineja kaže ako na temelju drugih okolnosti postoji opravdana sumnja da nije neovisan ne može biti imenovan u nadzorni odbor. I vi i ja ćemo se složiti da je ovo ustvari najšira, najšira kategorija i kažete moguća je ništetnost u slučaju ravnopravnosti, ali kako ćemo utvrditi da netko nije neovisan na osnovu drugih kriterija …/Govornici govore Dakle ono što sam poštovani kolega Grbin, dakle kao što sam rekao i u uvodnom izlaganju ovo što se tiče neovisnosti i najmanje da jedan član mora biti neovisan kada govorimo o nadzornom odboru je nešto što je isto tako preporuka Odbora za korporativno upravljanje OECD-a. Taksativno su nabrojani uvjeti pod kojima se smatra da član nadzornog odbora nije neovisan. Slažem se s vama da ova zadnja alineja koja je općenita je nešto što može biti i što će biti ako govorimo o dokazivanju, teret dokazivanja je pred postupkom koji je za to predviđen. Prema tome, ne možemo ja mislim da je neživotno i nemoguće da zakonom bilo kojim i bilo kojim pozitivnim propisom apsolutno propišemo ili normiramo sve situacije, životne situacije koje su moguće i koje će prevenirati da dođe u pitanje neovisnost bilo, u ovom slučaju neovisnost člana nadzornog odbora. Ovdje je ono što je bitno je istinska želja i volja da se takvi slučajevi preveniraju, da se spriječe. Kažem ako se u praksi pokaže potreba da se ovaj

nepotrebne. Otvorio je i kolega Ledenko nešto od toga, dakle sasvim je jasno da će biznis birati one koji su najkvalitetniji, a kvotama se ništa neće riješiti. Zapravo kvotama se i ponižava žene, mi imamo i ovu situaciju kvota sa stranačkim, stranačkim listama. Osim toga problem je i te tzv. rodne ravnopravnosti zašto ne spolna, spolna ravnopravnost, a problematično mi je ovo iz ovog kuta gledanja dakle da je ovo uvjet za ulazak u OECD, a znamo da se za ulazak u OECD gura i ovaj Zakon o vlasništvu koji će omogućiti strancima izvan EU, dakle Australija, Kanada, Izrael, Švicarska da kupuju zemljišta i nekretnine u Hrvatskoj što će dodatno dovesti do rasta cijena nekretnina u Hrvatskoj i ove mjere koje Vlada najavljuje u smislu priuštivog stanovanja neće donijeti …/Govornici govore istovremeno Zahvaljujem poštovani zastupniče Grmoja. Na kraju našeg političkog puta bez obzira kad on bio netko će ja mislim jednom procjenjivati doprinos svakog od nas u ispunjavanju određenih ciljeva u u svom radu. Vaš doprinos kao i doprinos vašeg kluba u bilo kojem u ispunjavanju bilo kojeg cilja dal je to EU, dal je to NATO, dal je to europski stabilizacijski mehanizam, pa u konačnici da li je to OECD je nula i ravan nuli i to će ostati zabilježeno. Da ste si dali malo truda i pogledali, mada to nije uopće materija i prijedlog ovog zakona Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vi ste svatili da je čl. 356. 356. st. 2. vrlo jasno propisano da strana fizička i pravna osoba već u ovom trenutku može stjecati nekretnine u RH pod uvjetom reciprociteta ili uzajamnosti. Prema tome, ništa se puno tu neće promijeniti i by the way od 38 država članica OECD njih 22 su članice EU. Prema tome, manje …/Upadica Reiner: Hvala./… Zastupnik Račan je dignuo povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? ovo što vi predlažete, mijenja se puno toga, trebali su bit potpisani bilateralni sporazumi, bila je i vaša uloga kao ministra pravosuđa u tome hoće li netko kupiti nekretninu u Hrvatskoj il ne i mijenja se puno toga. Znate li koje su to članice …/Upadica Reiner: Možete se zaustaviti premašili ste uveliko vrijeme. Ja se slažem s vama da sam trebao reagirati, ali na vas sam trebao reagirati jer ste vi zapravo otišli od teme. Vi ste počeli pričati o kupovini zemljišta, to nije baš tema kako će stranci kupovati zemljište, to je predmet jednog drugog zakona. Nisam reagirao na vas, nisam reagirao niti na odgovor ministra, prema tome ajde smirimo malo strasti. Svako nek pogleda sebe prvo i šta on govori ili ona. Kolega Ledenko vi od EU dobili 11 milijardi eura, od toga ste napravili minimalac od 750 eura koji još i oporezujete. Eto po tome ćete vas ocijeniti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, vi ćete dobiti opomenu zbog kršenja poslovnika. Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac, izvolite. Hvala. Gospodine ministre vjerojatno znate da žene u EU, ali i u Hrvatskoj od sredine studenog do kraja godine rade besplatno, da za istu plaću moraju raditi jedan i po mjesec više i da svaki euro kojeg zaradi muškarac žena zaradi 86 centi. Razlika u plaćama je najniža kod mladih radnika, a rapidno se povećava u periodu kada žene uzimaju pauzu od karijere zbog trudnoće, a dok one pauziraju muškarci stječu iskustva, napreduju i dobivaju povišice, tu razliku u plaćama žene ne nadoknade do kraja radnog vijeka. Zašto vas ovo pitam? Zato što je ovo zakon spojenih posuda i ja podržavam snažno ovaj zakon u kome ćemo osigurati ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama. U Hrvatskoj su to u ovom trenutku tri firme, predsjednice uprave imaju Viktor Lenac, Ericsson Nikola Tesla, Podravka i jedina u kojoj žene čine 40% uprave. što je s drugim direktivama koje trebaju jamčiti transparentnost plaća i upravo ravnopravnost žena i muškaraca u plaćama i na rukovodećim pozicijama? Hvala. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana zastupnice Glasovac. Ja se mogu složiti s vama da ovo je zapravo materija ako možemo nazvati zakon spojenih posuda. U domeni Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije upravo implementacija odnosno transponiranje ove direktive to smo i učinili. Kada govorimo o trgovačkim društvima u javnom vlasništvu to će učiniti ja sam siguran Ministarstvo financija odnosno ministar Primorac. Kada govorimo o ovoj drugoj materiji, to je činjenica da nije predmet ovog zakona, vi govorite o jednakoj plaći za žene i za muškarce to je nešto što mislim da je sigurno u vidu ove Vlade, al nešto što zahtjeva međuresornu ja bi reko suradnju, međuresorno rješavanje ovog problema i vlada se spremna ne da se spremna uhvatit nego već i je na tragu toga da to riješi. Ja sam svjestan toga, ovo što ste sami rekli na temelju komparativnih podataka iz drugih zemalja članica EU ovo nije specifikum samo za RH nešto što imamo na razini EU. Al da se s tim svakodnevno treba boriti suočavati i priznati da postoji taj izazov, postoji. Ja se s vama slažem. Poštovani ministre, zakon kaže ako su povodom izbora člana nadzornog odbora razmatrana dva ili više kandidata podjednake kvalifikacija i sposobnosti, prednost se mora dati pripadniku podzastupljenog spola to bi bilo dobro da je tu točka, ali nije. Zakon dalje navodi, osim ako u iznimnom slučaju posebno opravdani razlozi ne prevagnu u korist kandidata suprotnog spola. Hoće li ovo biti iznimni slučajevi ili pravilo? Slično kao i kod zapošljavanja invalida ili branitelji koji prednost imaju, ali u praksi zapravo nemaju ili da budem potpuno jasna, poštovani ministre donosimo li mi zakon s figom u džepu? Poštovani ministar Habijan. nešto što smatramo da je naša obveza i temeljem transponiranja direktive i preporuka ko što sam reko Odbora, odnosno OECD-a. Ja dolazim odnosno prije nego sam bio ministar bio sam pravnik i teško je na papiru uvijek napisati sve što bi trebalo biti idealno ili propisati sve životne situacije i ja se nadam da ćete vi dopustiti da postoji situacija u kojima se može desiti da u ovom slučaju mora doći do iznimke od mjera odnosno od načela radne, rodne ravnoteže, dakle može se desit situacija da jednostavno to načelo nećete primijeniti imajući u vidu opravdane razloge ili određene objektivne okolnosti i to je nešto što jednostavno u zakonu mora po mom mišljenju stajati, ali nešto o čemu treba voditi računa da ne postane pravilo odnosno da se načelo koje smo ovim uspostavili ne zapravo narušava odnosno ne dođe do zlouporabe ove iznimke koja je predviđena. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, poštovana predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Naš Odbor za ravnopravnost spolova je na sjednici održanoj jučer raspravljao o ovom konačnom prijedlogu zakona i to smo raspravile kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je državni tajnik Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstavio razloge donošenja izmjene i dopune zakona. Naime ovim izmjenama i dopunama potrebno je uvesti rješenja iz direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenog 2022. godine o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i povezanim mjerama. Navedena direktiva donesena je s ciljem osiguravanja primjene načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce te kako bi se postigla rodno uravnotežena zastupljenost među najvišim rukovodećim položajima, utvrđivanjem niza postupovnih zahtjeva u vezi s odabirom kandidata za imenovanje ili izbor na direktorske položaje na temelju transparentnosti i zasluga. Nadalje države članice trebaju osigurati da uvrštena trgovačka društva čiji članovi uprave nedovoljno zastupljenog spola zauzimaju manje od 40% položaja neizvršnih direktora odnosno manje od 33% svih direktorskih položaja uključujući izvršne i neizvršne direktore, odaberu najkvalificiranijeg kandidata za imenovanje ili izbor na te položaje, na temelju komparativne procjene i kvalifikacije kandidata primjenjujući jasne, neutralno sastavljene i nedvosmilene …/Govornik

Zamjenik pravobraniteljice upozorio je da nažalost u ovom trenutku još uvijek nemaju suglasnost ministarstva za dodatno zapošljavanje, a da cijeli ured ima samo 13 zaposlenika. Naglasio je da je potrebno napraviti analizu prepreka koje postoje u sustavu, mogućnosti koje su prisutne vezano uz usklađivanje poslovnog i privatnog života, kakva je poslovna kultura, utvrditi prostore za moguća poboljšanja, a sve u cilju promicanja i podupiranja rodne ravnoteže. Naveo je primjer istraživanja percepcije poslovnih žena o preprekama za napredovanje koje je ukazalo na prisutnost stereotipa kod samih predstavnica u upravljačkim strukturama odnosno naveo je kako je samo 56% žena na rukovodećim položajima, podržavalo zapravo ovu direktivu. Također je istaknuo da se u uvodnim odredbama, točka 15 preambule, navodi da je potrebno podizati svijest o koristima koje ravnopravnost spolova donosi poslovnoj kompetitivnosti trgovačkih društava. Istaknuo je važnost komunikacije ne samo s trgovačkim društvima nego i s javnošću jer se već u startu primjećuje da se direktiva gotovo posprdno naziva direktivom o direktoricama te da se pogrešno tumači da će žene već po samoj činjenici spola imati prednost pri zapošljavanju bez obzira na kompetencije. Aktivnost podupiranja pretežito se svodi na edukaciju, poticanje trgovačkih društava da donose svoje planove djelovanja za promicanje ravnopravnosti spolova. Upozorio je da ono što je posebna mjera u jednoj sredini, u drugoj sredini može predstavljati diskriminaciju zbog čega je vrlo važno na koji način osmisliti edukacije, a u početnoj fazi primjene te edukacije trebaju biti intenzivne te se ne bi trebalo edukaciju ograničiti samo na članove uprave i nadzornih odbora već ih treba proširiti i na rukovodeće kadrove, posebno na kadrovske poslove. Prema proizvoljnoj procjeni u početku bi edukaciju trebalo proći do 500 sudionika. Zaključio je da nije dobra poruka ako se pokušava implementirat direktivu bez i jednog zapošljavanja u sustav, pogotovo u uvjetima kad je samo 17% žena u upravama i 24% u nadzornim odborima što je veoma daleko od ciljeva direktive. Na sjednicu smo pozvali i predsjednicu Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji koja je iznijela pohvale ali i nekoliko primjedba na prijedlog zakona. One kao udruge kao skupina profesionalki odvjetnica, sutkinja i službenica ministarstva i državne uprave se bave ovom temom već 10-ak godina. Smatra da je regulacijom trebalo obuhvatiti kompanije koje su u državnom vlasništvu, a također da je financijska sankcija od 10 tisuća eura za nepoštivanje kvote neučinkovita. S druge strane pozitivnim smatraju sankciju predviđenu prijedlogom zakona da je ništetna odluka o imenovanju koja nije u skladu s odredbom o kvoti. Nadalje je napomenula da su neke druge zemlje članice EU puno prije donošenja direktive počele primjenjivati kvote za podzastupljeni spolno upravljačkim pozicijama što je rezultiralo da su udjeli podzastupljenog spola već na 35 pa i 40%. Izrazila je žaljenje što udruga nije bila u radnoj skupini za pripremu nacrta zakona. Upozorila je da su predviđeni prekršajni postupci koje kandidati pokreću kao podzastupljen spol protiv kompanije u kojoj rade problematični, nitko neće pokretati takve postupke zbog vlastite reputacije. U raspravi članova i članica odbora su izražena različita mišljenja korištenja kvota. Član odbora načelno je protiv kvote jer smatra da se njima ne ide u smjeru meditokracije što je u biznisu najvažnije. S druge strane izneseni su primjeri koji pokazuju da su kvote nužne, jer žene kad i prevladavaju u nekim kompanijama i profesijama, rijetko su na rukovodećim pozicijama. Naglašeno je i da se pozitivna diskriminacija koristi svugdje u svijetu kako bi se ostvario balans te da se radi o privremenim mjerama. Naime, žene su gotovo u svim segmentima života u inferiornijem položaju, a Zakon o ravnopravnosti spolova predviđa uvođenje posebnih mjera koje su privremenog trajanja. Sama direktiva i zakon uvažavaju da je okosnica meritokratsko odlučivanje odnosno da dva kandidata moraju imati jednake stručne i poslovne preporuke, a tek tada se previđa davanje prednosti podzastupljenom spolu ako on postoji. Upozoreno je da se već prije dvije godine kada je direktiva donesena trebalo krenuti s izmjenama zakona pa da nemamo hitni postupak ili kao neke druge države, mijenjati zakone i prije obveze koju predviđa direktiva. Izneseni su primjeri država koje su to napravile prije 10 i više godina te je u Norveškoj primjerice sankcija za imenovanje na upravljačke pozicije koje ne poštuju kvotu čak brisanje kompanije iz registra. Također je naglašeno da je danas u razvijenim državama, prestižno imati žene na upravljačkim pozicijama jer one donose neke druge kompetencije pa i drugačiju kulturu i komunikaciju te su manje sklone riziku. Izrečena je primjedba da u raspravi ne treba iznositi vlastita iskustva i osobne primjene, primjere. Nadalje, iznesen je stav da treba poštivati odluku nekih žena koji umjesto karijere izabiru obitelj. Naglašeno je da sposobnost i stručnost mora biti glavni kriterij kod imenovanja na upravljačke pozicije jer biznis traži stručnost. Govorit ću o posebnim stereotipima, izneseni su primjeri u kojima žene na upravljačkim pozicijama nisu bili senzibilizirane za potrebe drugih žena vezano za usklađivanje poslovnog i obiteljskog života. Prijedlog zakona sudionici rasprave većinom podržavaju, al uz primjedbu da je trebalo napraviti više od minimuma koji se traži. Upozoreno je da su žene obrazovanije, ali ne mogu probiti stakleni strop kod napredovanja i zato su potrebne kvote. Neravnopravnost na upravljačkim pozicijama povezana je i s nejednakim plaćama. Nadalje, žene imaju pravo odlučiti se samo za obitelj ili samo za karijeru, ali za one koje žele oboje država treba omogućiti preduvjete da one ne moraju birati. To nije pitanje samo pravednosti prema ženama nego i ekonomske učinkovitosti i društvene pravednosti. Sadašnja situacija je takva da su žene i dalje u velikoj većini u prekarnim oblicima rada, te ugovorima na određeno vrijeme, da obavljaju neplaćeni rad u kući i brinu se o nemoćnim ili mlađim članovima obitelji. Iznesen je stav da bi država trebala pokazati da je spremna krenuti od same sebe u promociji rodne ravnopravnosti, što je u skladu sa strategijama koje je HS donio i koje Vlada provodi, te obuhvatiti kompanije koje su u pretežitom državnom vlasništvu. Nadalje, naglašeno je da se o ovoj direktivi na razini Unije pregovaralo gotovo 12.g., te da se shvatilo da se bez zakonskih kvota ravnopravnost žena na upravljačkim pozicijama neće moći postići. Države koje su si same nametnule kvote i prije stupanja na snagu direktive povećale su udio žena na upravljačkim položajima i na taj način pojačale korporativno upravljanje i gospodarstvo. Svaka nejednakost u plaćama smanjuje ekonomski potencijal zemlje i produbljuje rodnu nejednakost u svim aspektima života. Predstavnici predlagatelja su u odgovoru na postavljana pitanja naglasili da će obuhvaćanje kvotama kompanija koje su u vlasništvu države biti predmet izmjena drugog zakona za koji je nadležno Ministarstvo financija. Nadalje, iznesen je stav da zapošljavanje službenika u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za provedbu ovog zakona ne bi trebao biti problem, pogotovo zato što je to već ispregovarano s Ministarstvom financija. Slažu se da je uvođenje ništetnosti kao najteže sankcije za nepoštivanje kvote neobično važno. Također zaključili su svojom željom, a što je nama kao članicama Odbora za ravnopravnost spolova posebno bilo drago čuti da i drugi odbori imaju ovako konstruktivne rasprave. Nakon provedene rasprave Odbor za ravnopravnost spolova je jednoglasno sa 7 glasova za odlučio predložiti HS da se donese ovaj zakon, zahvaljujem. Hvala. Sada otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Lugarić i zastupnik Grbin, najprije poštovana zastupnica Marija Lugarić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Ja na samom početku želim reći da mi u SDP-u snažno podržavamo uvođenje kvota za podzastupljen spol, u ovom trenutku su to žene u gospodarstvo i u korporativno upravljanje. Čuli smo već danas da se izmjenama i dopunama ovog zakona naš pravni sustav, konkretno u Zakon o trgovačkim društvima implementira europska Direktiva o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i povezanim mjerama. Cilj direktive jest osigurati primjenu načela jednakih mogućnosti, te uravnoteženje zastupljenosti žena i muškaraca među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burzi. U Hrvatskoj je kolegice i kolege situacija porazna. Prosječan broj žena u nadzornim odborima je 24,78%, a u upravama svega 17,29%. Situacija je posebno tragična ako uzmemo u obzir i slijedeći podatak, 56% svih visokoobrazovanih u Hrvatskoj su žene, dakle žene su obrazovanije od muškaraca. Visokoobrazovanom stanovništvu dominiraju žene u gotovo svim dobnim skupinama osim onoj iznad 60.g. u kojima je još uvijek veći dio muškaraca. žene su obrazovanije, ali se vrlo teško probijaju kroz korporativne staklene labirinte i uspijevaju dosegnuti do upravljačkih pozicija. Žene su u kompanijama zalijepljene za pod i ne mogu probiti stakleni strop. zašto je važno osigurati rodno uravnoteženu zastupljenost i u gospodarstvu? Rodna ravnopravnost ovdje nije samo pitanje pravednosti prema ženama već je u pitanju ekonomska učinkovitost i društvena pravednost. Svaka nejednakost u ovom području smanjuje ekonomski potencijal zemlje i produbljuje rodnu nejednakost u svim aspektima života. Značajan broj že…, porast broja žena na upravljačkim pozicijama ojačava i korporativno upravljanje i gospodarstvo. Brojne studije su pokazale da raznolikost dovodi do proaktivnijeg poslovnog modela, uravnoteženijih odluka i poboljšanih profesionalnih standarda u upravama koje bolje održavaju društvenu stvarnost i potrebe potrošača odnosno građana. Posebno je to važno naglasiti u ovome tjednu, mi u petak 15.11. obilježavamo Dan nejednakih plaća. Žene u EU zarađuju 13% manje od muškaraca, imaju 13% manje, manje plaće i zapravo simbolički želimo reći da od 15.11. do kraja godine žene u EU rade besplatno. Jedan od važnih razloga nejednakosti tog, tog raskola u plaćama se upravo krije u nemogućnosti žena da se uspinju na hijerarhijskim ljestvicama i da u gospodarstvu, ali i u drugim sektorima dobace da tako kažem do upravljačkih pozicija. Također je važno istaknuti važnost većeg broja žena u upravama poduzeća i utjecaj na osiguravanje veće prisutnosti žena u gospodarstvu općenito, ali na svim razinama upravljanja i u radnoj snazi. Važno je da trgovačka društva potiču, podupiru i razvijaju ženski talent na svim razinama i tijekom cijelih karijera kako bi se osiguralo da su kvalificiranim ženama pružene mogućnosti za zauzimanje položaja u upravama i rukovodećim položajima. E sad gospodarstvo to nije uspjelo samo izregulirati i imamo izrazite rodne neravnoteže sa pogubnim posljedicama i po društvo i po gospodarstvo i to nas kolegice i kolege, kolege dovodi do nas, do politike i do regulative. Gospodarstvo u osnovi ne voli regulativu, ali u više od 10-ljeća dugom postupku jer u odnosu na ovu direktivu cijela priča traje 12.g., dakle više od 10-ljeća pregovaranja, usuglašavanja i pregovaranja dovelo je do ove europske direktive koja kao minimum postavlja ovo što je danas predloženo u zakonu. No kolegice i kolege, poštovani ministre, ja vas pitam usudimo li se više? Zadovoljavamo li se time da ovaj se zakon primjenjuje na svega 20-tak poduzeća u Hrvatskoj? Zadovoljavamo li se time da kvotu postavljamo kao 33% upravama, dakle na izvršnim mjestima i 40% nadzornim odborima? Nismo ravnopravni čak ni u postavljanju same kvote. Zadovoljavamo li se niskim financijskim sankcijama koje kao što se pokazalo u slučaju politike kada je nekim strankama, HDZ-u primjerice puno lakše platiti kaznu nego staviti žene na listu? Podsjećam, premijer je rekao da je da treba balansirati i da je pitanje žena redundantna tema. Dakle, zadovoljavamo li se tim niskim sankcijama koje nisu niti učinkoviti niti odvraćajuće? I na koncu poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre, želimo li mi osigurati stvarnu ravnopravnost u Hrvatskoj kako bismo iskoristili sve društvene potencijale i dosegli društvenu pravednost? Iz tog razloga ponavljam, podržavajući ovaj zakon predlažemo sljedeće, prvo ovu direktivu primijeniti na tvrtke u državnom ili pretežito državnom vlasništvu. Razgovarali smo o tome u replikama i ne bi bilo neuobičajeno za HS da kada predlažemo jedan zakon s njime u paketu predložimo i neki drugi i da se htjelo mogli smo imati dva zakona u paketu. Sutra ćemo primjerice o poreznim zakonima razgovarati o šest zakona u paketu i doista bismo voljeli da je i uz ovaj zakon bio predložen i odmah i onaj drugi onda bi sad obećanja bila vjerodostojna. Ali da se vratim. Primjer ove direktive na tvrtke u državnom ili pretežito državnom vlasništvu znači da u upravama i u nadzornim odborima državnih tvrtki također treba osigurati ravnomjernu zastupljenost i muškaraca i žena. Porazna je činjenica da je postotak žena u upravama i nadzornim odborima tvrtki u većinskom državnom vlasništvu još i manja nego u privatnom sektoru, a upravo bi država svojim primjerom morala pokazati da težimo jednakoj zastupljenosti muškaraca i žena. Licemjerno je da kao država od privatnih kompanija tražimo ono što sami nismo spremni poduzeti. Drugo, povećati kazne. Financijska sankcija propisana na 10 tisuća eura, sankcija mora biti učinkovita, proporcionalna i odvraćajuća. Kazna od 10 tisuća eura za najveće i najpropulzivnije kompanije listane na burzi je izuzetno mala i potpuno beznačajna obzirom na prihode tih kompanija. Samo za primjer, u Grčkoj novačene sankcije za nepoštivanje kvote mogu doseći tri miliona eura, a u Italiji su predviđene kazne od milion eura. A neka društva imaju i kreativna rješenja, primjerice Belgija i Francuska koje su propisale dodatnu sankciju, a to je da preostali članovima uprave ili nadzornog odbora ne plaćaju plaće odnosno menadžerske naknade dok se mjesto u upravi ne popuni kandidatom podzastupljenog spola. I treće, mislim da trebamo razmotriti na adekvatnosti i neučinkovitost predloženih prekršajnih postupaka. Žene koje se bave ovom temom, menadžerice i uspješne poduzetnice upozorile su nas da nije razumno i životno očekivati pokretanje prekršajnih postupaka od strane kandidata ili kandidatkinje protiv tvrtke u čijem menadžmentu ona ili on žele biti. Kandidatkinje koje su dokazane stručnjakinje u određenim područjima ili industrijama žele i moraju osiguravati svoj profesionalni integritet kako bi ostale na najvišim upravljačkim pozicijama, a teško to mogu ako vode sudske postupke protiv društva na čijim upravljačkim pozicijama žele biti. I na kraju ovog dijela izlaganja u ime kluba SDP-a, ključ za implementaciju ove direktive leži u praćenju, nadzoru i sankcijama, ali željenog i potrebnog društvenog pomaka neće biti ako se ne osigura šira društvena, gospodarska i politička mobilizacija. I jedan podatak koji je za mene osobno bio pomalo šokantan kada sam ga pročitala proučavajući materijale za ovu temu. Analiza McKenzia iz 2021.g. je pokazala nekoliko scenarija rodne neravnopravnosti ili ravnopravnosti u Srednjoj i Istočnoj Europi do 2030.g., u optimalnom scenariju odnosno scenariju potpune rodne ravnopravnosti, Hrvatska bi mogla povećati svoj BDP za 4 milijarde eura godišnje odnosno ostvariti godišnje povećanje BDP-a od preko 5%. Ponavljam, u scenariju potpune rodne ravnopravnosti Hrvatska bi mogla povećati svoj BDP za 4 milijarde eura godišnje odnosno ostvariti godišnje povećanje BDP-a od Ja vas pitam kolegice i kolege jesmo li spremni provesti društvenu promjenu, jesmo li spremni razbiti staklene stropove, skinuti ljepilo sa ljepljivih podova i omogućiti ženama ravnopravnu poziciju u gospodarstvu i društvu? Jesmo li spremni nadvladati vlastite predrasude i patrijarhalne obrasce? I na kraju, jesmo li spremni osigurati potpunu rodnu ravnopravnost i povećati BDP za 4 milijarde eura godišnje? I ponavljam svoje pitanje iz rasprave, usudimo li se više ili ćemo ostati na minimalnoj implementaciji ove direktive? Zahvaljujem. U ime istog kluba nastavit će govoriti poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Potpredsjedniče, kolegice i kolege, g. ministre. Nadovezat ću se na nešto što je govorila kolegica Lugarić u onom drugom dijelu rasprave koja se tiče i drugih izmjena koje ovaj zakon donosi, a koje su vezane uz pristupanje OECD-u. Kolegica Lugarić rekla je da mi ovim zakonom predviđamo za trgovačka društva koja se ne nalaze u vlasništvu države neke stvari koje država nije spremna sama implementirati, pa kao što je to točno kod pitanja rodne ravnopravnosti tako je to isto točno i kod pitanja recimo neovisnosti. Pa ćemo mi tako ovdje nametati društvima u privatnom vlasništvu obvezu da barem jedan član nadzornog odbora i to onaj koji nije izabran od strane radnika bude neovisan, a istovremeno takvu odredbu nećemo imati za brojna trgovačka društva u vlasništvu RH. I situacije u kojima ljudi koji su sjedili u nadzornim odborima ne samo da nisu bili neovisni nego su istovremeno bili i slijepi, nisu rijetka dapače prečesta su. No vratimo se rješenjima koja su predviđena ovom zakonu. Ministar je o nekima od njih uvodno govorio pa nema potrebe ponavljati. Ono što svakako treba podržati i što je dobro je veća transparentnost u izvještavanju. Ono što je zanimljivo rješenje je da onima koji se nalaze u nadzornim odborima i nisu, pardon i jesu u sukobu interesa više neće biti moguće da se samo izuzmu od glasanja već neće moći sudjelovati niti u raspravama pa niti predsjedati sjednicom jer naravno ako ti sudjeluješ u raspravi i predsjedaš sjednicom onda bez obzira na to što ne bez obzira na to što ne možeš o nekoj stvari glasati možeš usmjeriti druge kako će se oko toga postaviti. Međutim, dio koji se odnosi na neovisnost, a nalazi se u čl. 255. st. 6. je posebno sporan. I bez obzira što je ovo nešto što dolazi kao preporuka OECD-a ja se bojim da kako na hrvatskoj razini tako i na razini OECD-a predstavlja mrtvo slovo na papiru. Dakle, direktno sam pitao ministra kako ćemo kontrolirati možda i najvažniju odredbu čl. 255. st. 6., a to je ako na temelju drugih okolnosti postoji opravdana sumnja da član nadzornog odbora nije neovisan i odgovor je nikakva jer to doista nikako i ne možemo kontrolirati. Tamo su predviđene neke situacije koje su vezane uz imanje dionica u trgovačkom društvu uz određene poslovne odnose, itd. Međutim, prava neovisnost bi mogla postojati samo ako ta osoba nema nikakve poveznice sa onime tko ga imenuje, a to, nemojmo se lagati, u društvima kapitala gdje je vlasništvo povezano sa upravljanjem nije moguće. I ovo predstavlja još jedan u nizu zakona koji s pravom dovode u pitanje povjerenja građana u funkcioniranje našeg sustava jer donosimo nešto za što obojica, i ministar koji predlaže i ja koji ću za to u petak glasati zbog drugih stvari vezanim uz to zakonu, znamo da će ostati mrtvo slovo na papiru jer unaprijed, unaprijed znati da na temelju drugih okolnosti postoji opravdana sumnja da nije neovisan je nemoguće. Čak i sa osobom koju prethodno nikad nisam upoznao, ako se dogovorim, ti ćeš provoditi ono što ti ja kažem, on nije neovisan, a nema niti jedne zapreke koja je predviđena zakonom. Znam da ovo nije naša odluka, ali ljudi moji, ako nam OECD donosi samo ovakve odredbe koje ne znače ništa osim šteta tinte na koju su tiskane, onda se doista treba zapitati što nam pristupanje u njega uopće i znači. Hvala. U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnici Kujunždić i Ledenko. Najprije poštovani zastupnik Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući, poštovani ministre. Poštovani kolegice i kolege, na samom početku ne bih volio da ovaj zakonski propis nas na kraju dana dovede do onog što imamo trenutno, a vezano je za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdje, na više od 20 zaposlenih treba biti zaposleno 3% osoba sa invaliditetom, imamo situaciju u kojoj osobe sa invaliditetom ne konzumiraju određeni natječaj, a onda poslodavac na kraju godine, obzirom da nije imao mogućnost zaposliti osobu sa invaliditetom, obzirom da nije ni javila na natječaj, na kraju godine plaća kaznu. To je jedan paradoks i nadam se da upravo ovaj zakonski propis, ako uzmemo u kontekst i ženski spol, a i muški spol, nas neće dovesti ili one barem kojih se ovaj Zakon tiče, u istu situaciju jednaka zastupljenost apsolutno da, međutim, što ukoliko se ne stvore određeni uvjeti da bi ta zastupljenost uistinu mogla biti u određenoj korporaciji realizirana ili ostvarena. Čisto radi nekakve objektivnije slike hrvatskoga društva jer vidim da se pokušava stvarati jedan narativ, a zaobilazimo činjenicu gdje imamo konkretno u javnim službama, trenutno 61% ravnateljica u osnovnoj školi i 50,5% ravnateljica u srednjoj školi, dakle hrvatskoj društvo, ne vjerujem da je isključivo prema ženama ili prema muškarcima, dakle ovisi odakle gledamo, no ono što mislim da nam treba dominirati svakim zakonskim propisom jest kvalifikacije koje trebaju biti na prvome mjestu. Što se tiče samog, dakle Zakona o trgovačkim društvima, jedan od ključnih problema može biti nametanje kvota u upravnim odborima koje zahtijevaju određeni postotak zastupljenosti nedovoljno zastupljenoga spola. Takve promjene su poželjne s aspekta ravnopravnosti na temelju spola, ali u praksi mogu dovesti do poteškoća u pronalaženju kvalificiranih kandidata, što može usporiti proces imenovanja i izazvati dodatne troškove zbog kontinuiranih promjena u samim odborima. Kako bi se izbjegli ovakvi problemi, moguće je možda razmotriti jedan fleksibilniji pristup koji bi se temeljio na postepenom povećanju udjela nedovoljno zastupljenog spola i dodatno i edukaciji i podršci kompanijama u procesu postizanja i ostvarenja tih ciljeva. Dodatno, bilo bi korisno da zakon pruži detaljne smjernice o postupku zapošljavanja, kada postoji više kandidata iste kvalifikacije iz različitih spolova, kako bi se spriječili možebitni sukob interesa, a onda samim time i same nejasnoće do kojih može doći. Nadalje, uvode se strože smjernice za transparentnost i izvještavanje o samim transakcijama koje su .../nerazumljivo/... sa povezanim stranama iako je ova mjera pozitivna i ima za cilj smanjenje sukoba interesa i povećanje odgovornosti, ona može stvoriti objektivno dakle administrativne i financijske izazove za mala i srednja poduzeća koja možda nemaju potrebnu infrastrukturu za pravilno praćenje, a onda samim time i samo izvještavanje. Stoga bi zakon mogao razmotriti pragove izuzeća za manje tvrtke ili omogućiti dodatnu podršku kroz smanjenje administrativnih zahtjeva za poduzeća koja nemaju kapacitete za detaljno financijsko izvještavanje. Posebno je zanimljiva odredba koja omogućuje dioničarima sudjelovanje na glavnim skupštinama putem elektroničke komunikacije. To je uistinu jedan moderan korak prema digitalizaciji korporativnog upravljanja i može povećati participaciju, posebno za strane investitore, međutim, pravne nesigurnosti i tehničke poteškoće mogle bi predstavljati prepreke. Npr. zahtjev za osiguranjem identifikacije dioničara i sigurnosti elektroničkog komuniciranja može predstavljati tehnički izazov, osobito za tvrtke koje ne raspolažu naprednim IT sustavima. Rješenje bi moglo biti uvođenjem jasnih smjernica o sigurnosnim standardima ili financijska podrška malim poduzećima za nabavku potrebne tehnologije. U zaključku, iako je prijedlog zakona pozitivna inicijativa za poboljšanje korporativnog upravljanja i postizanje svojevrsne ravnoteže na temelju spola, potrebno je jedan oblik daljnje prilagodbe specifičnim izazovima hrvatskog tržišta. Uvođenje fleksibilnijih odredbi pragova izuzeća za manja poduzeća te dodatna tehnička i edukativna podrška kompanijama, mogla bi znatno smanjiti rizik od nesigurnosti i onda s druge strane, omogućiti jednu učinkovitiju implementaciju ovih dakle značajnih promjena. Što se tiče same direktive Europskog parlamenta i Vijeća Europe od država članica svima svima nam je jasno da se traži poduzimanje određenih mjera kojima bi se osigurala jedan oblik ravnomjernije zastupljenosti spolova na rukovodećim pozicijama, a posebno među neizvršnim članovima upravnih odbora. Prema direktivi, dakle cilj je da najmanje 40% neizvršnih direktorskih pozicija ili 33% svih direktorskih mjesta popune kandidati iz podzastupljenog spola. Države članice trebaju osigurati da se kod imenovanja ili izbora kandidata u obzir uzimaju kriteriji i transparentnost i zasluge, te da pri jednakim kvalifikacijama prednost imaju kandidati iz podzastupljenijeg spola. Direktiva međutim omogućuje iznimke u slučajevima kad specifične okolnosti opravdavaju drugačiji izbor. Mi trebao imati na pameti i da na ovakve postotke kakve trenutno imamo utječe i sami opis posla u privatnim korporacijama kao i radno vrijeme kojega nema gdje su faktički oni koji su na rukovodećim pozicijama nula Dakle, ono s čime ću zaključiti jest da potencijalni problemi koji će nam se roditi pri uvođenju obvezne spolne ravnoteže javljaju se najčešće zbog praktičnih izazova za koje vjerujem da ćemo ih mi u Hrvatskoj premostiti. Dakle, sukob između kompetencija i kvota na samome početku, jer ako postavljamo obvezne kvote može doći do nesigurnosti oko prioritiziranja između kvalifikacija i određene spolne pripadnosti. Postavljanje kvota koja nisu usklađena sa trenutnim brojem kvalificiranih kandidata može natjerati tvrtke da biraju po spolu neovisno bilo riječ o muškarcu ili o ženi umjesto po kompetencijama što može dovesti do osjećaja nepravednosti. Skepticizam prema kandidatu je također jedan od opasnosti sa kojim, do kojih može dovesti ovakav zakonski propis i nejasno definiran. Uvođenje kvota dakle može nas dovesti do toga da zaposlenici, dioničari ponekad gledaju sa dozom sumnje na članove odbora koji su izabrani u svrhu postizanja spolne ravnoteže. Ako se percipira da netko ima prednost zbog spola to može narušiti povjerenje u stručnost a onda i odanost unutar same organizacije. Poteškoće u manjim sredinama zapravo je sljedeći problem, jer kvote često su izazovnije za manje tvrtke ili sektore u kojima je jedan spol prirodno više zastupljen zbog prirode posla i samih preferencija ili zbog obrazovnih trendova. U takvim okruženjima postizanje ravnoteže može biti teško bez dugoročne promjene strukture tržišta rada i obrazovnih usmjerenja. I ono s čime ću zaključiti jest da nam se javlja svojevrsni oblik tokeizma ili prijetnje od tzv. tokeizma kada se kvote postavljaju kao stroga obaveza postoji rizik da određeni članovi odbora ili rukovodstva budu postavljeni isključivo radi ispunjenja kvota. To je taj tzv. tokeizam što može negativno utjecati na moral, percepciju autentičnosti odluka i međusobno poštovanje unutar samog tima. U ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a govorit će poštovana … A oprostite joj, požurio sam. U ime Kluba zastupnika Mosta nastavit će poštovani zastupnik Ledenko. Poštovani predsjedavatelju, ministre evo mislim da je u izlaganjima kolega Ante Kujundžić izložio ono što je ključno. Ono što moram odmah na početku kazati da imamo sa jedne strane predlagatelja koji nam donosi ovaj zakon na klupe, ali tamo gdje on može utjecati, dakle u javnim tvrtkama gdje Vlada može utjecati tamo to ne donosi. S druge strane evo gorljivo će braniti položaj žena iz lijevog spektra koji imaju tu mogućnost u Zagrebačkom holdingu, ali to tamo isto tako ne ispunjavaju. Dakle, trebalo bi zasigurno poraditi na tome da budemo vjerodostojni u predlaganju zakona i onome o čemu govorimo. što bih ja kazao i što je za mene na neki način ključno da je važno da postupci imenovanja uprave budu jasni i transparentni, da se kandidate procjenjuje objektivno prema njihovim vlastitim zaslugama neovisno o njihovom spolu i to je zapravo ključno. Mi ćemo ovim zakonom zapravo na neki način nametati privatnim tvrtkama koji rade po principu biznisa da oni rade nekakve ključeve pri zapošljavanju. Možete misliti kako će dioničari, što će oni prije gledati da li je neka podzastupljenost spola u upravljačkim jedinicama ili bilance te tvrtke i ono što je za njih najvažnije, dakle dividenda ako su dioničari. Prema tome, mislim da će u ovome svemu veliki teret pasti na osobe koje se bave upravljanjem ljudskim potencijalima jer će morati osmisliti postupke i politike koje će biti u skladu sa onim što sadrži ova direktiva. A glede odabira kandidata za imenovanje ili za izbor na direktorske položaje ili ove nedirektorske obzirom na dva kriterija, države članice kaže se da moraju osigurati da se pri odabiru između kandidata koji su jednako kvalificirani u smislu prikladnosti, osposobljenosti izvršenja dužnosti prednost daje kandidatu nedovoljno zastupljenog spola osim ako u iznimnim slučajevima razlozi veće pravne težine prevagnu u korist kandidata drugog spola. Znači, opet postoji ta pravna težina i tko će je onda dalje procjenjivati. Dakle, vidjet ćemo kako će se u praksi to uspoređivati, kako će ta pravna težina imati kriterij. No, ono što je već sada identificirano kao prepreka jeste da na upravljačke pozicije se traže osobe sa određenim upravljačkim iskustvima. I sad ako mi startamo sa jedne pozicije gdje su, gdje je podzastupljeni spol žene ima ih manje, dakle manje ih je na tržištu sa upravljačkim vještinama onda što će se, što ćemo, na koji način ćemo rješavati. Izbacit ćemo iz natječaja da mora imati upravljačko iskustvo? da li će to netko iz privatnog biznisa željeti na takav način dobivati kadrove. Dakle, prije svega mislim da još se dalje navodi, dakle da za izbor kandidata za imenovanje i izbor na direktorski položaj se provodi glasanjem dioničara ili zaposlenika ovisno o sastavu onoga tko, tko bira, dakle gdje glasači moraju biti pravilno obavješteni o mjerama predviđenim ovom direktivom. Dakle, njima će se nametati da možda evo zato me na neki način neku sposobnost u odnosu na spol. Dakle, definitivno mi u MOST-u nismo protiv spolne ravnoteže, definitivno ne, međutim protiv nametanja kvota naročito ovdje gdje se sve odnosi na nekakav privatan, privatna trgovačka društva dakle privatan biznis protiv toga definitivno, definitivno jesmo. Vi znate i sami da smo mi provodili ove kvote i kod političkih ovih naših situacija, kod kandidiranja pa smo onda imali situacije da su se plaćale unaprijed kazne jer u nekim malim ruralnim općinama jednostavno nije bilo interesa za da žene uđu u političku, u političku utakmicu i koliko god ste vi to mogli i motivirati niste to uspijevali. Ja imam jedan slučaj osobno kad smo u jednoj općini u zaleđu Šibensko-kninske županije napokon uspjeli jednu ženu kandidirati a dotad nije bila nikad ni kandidirana ni jedna i na kraju je bila izabrana jer naša dva tada izabrana vijećnika jedna je bila žena. Šta smo mi dobili čestitku i kaznu smo morali platiti, a učinili smo to da je prvi put u povijesti te općine bila izabrana žena u općinsko vijeće. Dakle, mislim da i vratit ću se na kraju do onoga što je mislim ključno. Dakle, važno je da su postupci imenovanja u upravi jasni i transparentni na tome treba raditi te da se kandidati procjenjuju objektivno prema njihovim vlastitim zaslugama neovisno o njihovom spolu pa onda se nadam da će recimo biti tvrtki gdje će same žene biti, gdje će biti 100% zastupljenosti žena ako je to ono što dioničari, što privatni biznis i želi i želi zapravo prije svega svoju bilancu i da budu uspješni. Hvala lijepo.

kolegice i kolege, mi ćemo kao klub ovaj zakon podržati. Zakon je koristan i dobar, međutim on je većim dijelom samo forma, jako malo pravog sadržaja tu ima, pa kažem kakav zakon tako i glasanje, formalno. Imam samo tri ključne primjedbe. Prva se tiče odnosa prema ženama generalno, druga se tiče odnosa i načina komunikacije između RH i OECD-a i treća se tiče razumijevanja koncepta sukoba interesa. Što se tiče odnosa prema ženama, čuli smo i u izlaganjima zastupnika koji su govorili prije mene da nije dobro ako se žene promovira u upravljačke funkcije samo zato što su žene. Takva je percepcija da će dobiti prednost jer su žene pa će zato postati članice uprava ili drugih tijela, pa smo onda čuli i tezu da su se kvote za žene propisivale i kada je riječ o političkom djelovanju ali eto nije bilo interesa. Ajmo se zapitati zašto nema interesa? Pa zato što je javni prostor pun primitivne retorike i zato što država nije osigurala primarne uvjete za žene da doista budu ravnopravne. Ovo neće biti tema tada kada će žena na svim mjestima i funkcijama biti taman toliko da se doista vidi ta jedna ravnopravna zastupljenost. Međutim, ako država nije omogućila da se može uspostaviti balans između privatnog i poslovnog života, ako nema dostupnih vrtića, ako vrtići ne rade iznad, iza 17 sati popodne onda je tako nešto vrlo teško postići. Ako govorimo konkretno o ovom zakonu u uvodu je bilo napomenuto da se on odnosi na 24 trgovačka društva evo ako je to točna brojka, ali par desetaka uvrh glave. Ako mi na taj način želimo promovirati ravnopravnost žena onda na to mogu reći samo ma idite k vragu i s takvom ravnopravnosti. Tu ravnopravnosti nema, to je premali broj, premali postotak, premali utjecaj da bi imao ikakav, ali doslovno ikakav značaj, pa se ponovno vraćam na onu početnu tezu ovo je samo forme radi da se može reći da mi to imamo, ali u suštini od toga svega ništa. Da u tih 24, ajmo reći da je i 30-tak trgovačkih društava ma da ih je i 50, da ih je i 50, da ih kompletno napunimo sa ženama u upravnim tijelima kakav je to postotak u odnosu na kompletno tržište rada. Zanemariv, nepostojeći, nikakav. I upravo je to ono što HDZ želi. A da želi omogućiti da doista žene doprinesu razvoju društva sa svim svojim kompetencijama, sposobnostima, obrazovanjem, idejama, kreativnošću, timskim radom sve ono za što žene predispozicije imaju onda bi žena bilo puno više između ostalog i danas među nama sa ove strane sabornice. Koliko imamo žena u ministarstvima na čelnim funkcijama u odnosu na prošle sazive? Od malo došli smo do toga da ih je danas još manje. I to je trend koji se nameće u društvu. Žene su živčane, frustrirane, nervozne, narikače, otrovne tvari i sotone. Dok to ne promijenimo niti ovakvim izmjenama zakona nećemo postići boljitak i taj boljitak ne mislim da se odnosi na žene. Smatram da veća participacija žena znači boljitak za, za sve građane. Druga stvar, odnos Hrvatske i OECD-a. Pročitat ću nešto što je navedeno u uvodu obrazloženja ovog zakona. Kaže se da je OECD izdao set preporuka RH u vezi sa pristupanjem toj međunarodnoj organizaciji. Naravno da podržavamo pristupanje, ali ono što me smeta, smeta me što u toj komunikaciji kao da nemamo vlastite pameti da makar u onom prepisivanju pokušamo razumjeti čemu neka odredba služi. Evo rečenice, jedna od preporuka glasi, poticanje neovisnosti odbora odnosno uprava određivanjem obaveznih i neobavezujućih odredbi za postizanje boljeg sastava odbora i osiguranje bolje objave o njihovom sastavu u odnosu prema neovisnim članovima odbora. Šta je pisac htio reći otprilike? Sve preporuke su manje-više takve i kada se čita kako su one implementirane kroz sam zakon, mislim to je jedna šuma u kojoj se doslovno niti jedan od ciljeva ne može povezati, eto sa značenjem bilo koje od ovih riječi i pojmova. I treća stvar koju moram priznati da podržavam i potičem, a to su one odredbe o sukobu interesa koje su kroz ovaj Zakon implementirane na nekoliko mjesta. Zašto to ističem? Zato što je cijela doktrina sukoba interesa i čemu sukob interesa odnosno njegovo pravovremeno uočavanje i rješavanje služi nastala u privatnom sektoru, privatni sektor je taj koji je prvi prepoznao da treba zaštititi kapital, interes svih dioničara time što će se tražiti od pojedinih članova uprave ili nadzornih odbora ili svih onih na upravljačkim pozicijama, da tu svoju poziciju ne iskoriste za neki privatni cilj ili privatnu svrhu na štetu svih ostalih koji bi imali nekakve financijske ili druge interese i udjele u tom društvu. Nije li žalosno i nije li tužno da RH u kontekstu implementiranja zahtjeva OECD-a prepoznaje i ugrađuje odredbe o sukobu interesa u ovaj Zakon, a da je sve što je služilo pravovremenom uočavanju i rješavanju sukoba interesa, maknula, de facto maknula iz kompletnog sustava borbe protiv korupcije na razini javnih institucija. Evo, to pokazuje jedno licemjerje i to pokazuje šta je prava suština politikama HDZ-a. Jedna forma radi dodvoravanja međunarodnim institucijama, radi ispunjavanja uvjeta za to da te institucije RH osiguraju ili neka sredstva ili neke projekte, međutim, kada dođemo do provedbe, e od te provedbe ništa, Hrvatska je u mnogočemu siromašnija. Reći ću da i po mentalitetu se nekako kreće unatrag i iz jednog ciklusa vlade u drugi ciklus vlade, situacija je zapravo, ne ide na bolje. Ali kažem, formalno, ovaj Zakon ćemo podržati,

Možete i od tuda. konkretno 24 trgovačkih društva na koje će se ovaj Zakon primjenjivati. Dakle ja sam uvodno vrlo jasno rekao koji su uvjeti, to je 250, najmanje 250 zaposlenih, prihodi veći od 50 milijuna eura, aktiva veća od 43 milijuna eura. Isto tako, u odgovoru na nekoliko replika, jasno sam rekao da bilo koji propis koji donosimo, moramo mu gledati u kontekstu života, on mora biti životan. Zašto ovo propisano za velika trgovačka društva? Ajmo zamisliti neko malo trgovačko društvo, obiteljsko trgovačko društvo, na koji način bi ono moglo ispuniti ove kriterije i na koji način bi mogli primijeniti ove uvjete koji u konačnici zakon, odnosno direktiva ili ako hoćete preporuka OECD-a, primjenjuju? To je jedna stvar, na druge stvari se neću referirati jer manje-više sam već odgovorio na odgovoru na replike, ali kada govorimo generalno, osvrnuli ste se na ravnopravnost žena, mada ova direktiva govori o rodnoj ravnopravnosti, rodnoj ravnoteži, činjenica je, tu se mogu složiti da je većina podzastupljenog spola zapravo ženskog roda, međutim, ono što ste vi govorili o ulozi žena i dignitetu žena, mene je malo, moram priznati zabrinulo i zasmetala činjenica da ste vi ovdje spomenuli određene epitete koji su nažalost, što oštro osuđujem, dodjeljivanje ženama, poput narikača, ali nevjerojatno mi je da i dalje podupirete osobu koja vam je to izrekla, a mislim na dotičnog gospodina. Prema tome, bilo bi dobro da prvi osudite takav istup i da znate iza koga stanete, ja ću prvi to osuditi i prvi jasno kažem da je to nešto što je neprimjereno i protiv čega ću se oštro boriti i bilo bi dobro da to vi isto napravite. Hvala. Imamo 3 replike, prva je poštovane zastupnice Orešković. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Ministre, narikača, s obzirom na ono što narikača znači, mi je čak i simpatično, a pogotovo mi je drago zbog čega sam u tom trenutku tako nazvana, a nešto sasvim drugo je ženu nazvati sotonom, pa je to ono što osuđujem i takve izjave najčešće dolaze isključivo s vaše strane, mada i koalicijski partner i Domovinskog pokreta nije ništa bolji. Moje pitanje za vas glasi, u ova 24 famozna, velika 24 trgovačka društva, koliko sveukupno ima članova uprave i koliko od tog postotka pripada ženama po ovim kvotama koje su u zakonu predviđene? Što želim reći? Da je to mizeran, minimalni broj i to pokazuje da vama nije u interesu postizanje rodne ravnopravnosti na tržištu, nego vam je u interesu reći OECD-u da ste napravili nešto što nema apsolutno nikakvu svrhu. Poštovani ministar Habijan. na, odnosno na repliku obzirom da sam već odgovorio od 24 trgovačkih društva na koje se u ovom trenutku odnosi ovaj Zakon, njih 6 ispunjava konkretno uvjete koji su propisani i ono što sam rekao, ja očekujem do 30.6.2026. do kada je rok za transponiranje odnosno kada je rok da se i konkretno ova odredba primijeni na trgovačka društva koja ispunjavaju uvjete, da će ista to i učiniti. Ali ne samo to, nego da će i druga trgovačka društva slijediti njihov primjer jer smatram da je tu u pitanju i reputacija, ugled tih trgovačkih društva da poštuju upravo ovu odredbu koje se odnose na mjere rodne

Hvala lijepo. Poštovani ministre ja ću se malo referirati i na vaš bivši mandat kad ste bili ministar gospodarstva, bilo je vrlo interesantno sjediti na odborima za gospodarstvo i vidjeti kako dolaze kad dolaze iz tog, iz tog resora nadležnost pojedinih javnih poduzeća. U principu žene koje dolaze su načelnice i ne penju se više od funkcije načelnika nego u upravama koje imaju recimo 3 do 5 članova, od 3 do 5 članova su muški, na čelu njih nisu žene. Kad će država biti spremna, kad ćemo svi zajedno biti spremni da veći broj imamo žena ministrica, da veći broj imamo žena koje su na čelu uprava pojedinih javnih poduzeća ili su u upravama javnih poduzeća, jer ono što svi dobro znamo kad govorimo o javnoj upravi zaista ima puno više žena, muškarac. Jesu savjesne odgovorne i sve ostalo ali kad se ide više penjati dakle ono što govorim o staklenim stropovima, tu vam žena nema. Kad ćemo biti spremni kao država napraviti iskorak? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Habijana. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem. Evo drago mi je da ste postavili to pitanje mada sam već rekao da je to nešto što je u nadležnosti Ministarstva financija i kada govorim o trgovačkim društvima u vlasništvu države ili pretežitom vlasništvu države. Ali ja ću početi od sebe. Dakle ako gledam Ministarstvo pravosuđe, uprave i digitalne transformacije od 5 državnih tajnika, dvije su žene. Ako gledam ravnatelje uprava unutar svog ministarstva, ja mislim ako se ne varam i koliko sam na brzinu uspio pobrojati gotovo 70, 75% čine žene. Ja sam na to ponosan i nemam ništa protiv toga jer to samo govori kontra onoga što ste vi ovdje zastupali. Hvala. **Reiner, Poštovani ministre, zanimljivo je čuti da ste sretni i zadovoljni sa većim brojem žena na određenim pozicijama. To vam je ok. To koristite kao argument da, da se ostvaruje rodna ravnoteža, međutim ono što je politički ružno je ono što radite da kao ministar koristite svaku priliku da bi u političkoj raspravi oko ovog prijedloga zakona, skupljali političke bodove u predsjedničkoj utrci i onda se pozivate na nešto što je izrečeno davno, na nešto što je izgovorila neka druga strana, a da potpuno potpuno ignorirate što dolazi sa vaše strane, a dolaze daleko veće i gore uvrede i to puno češće i puno grublje. poštovani ministar se samo referirao na izlaganje kolegice Orešković. Bilo bi dobro da vi se jasno izjasnite tko je šta rekao ali ono što je predsjednik Milanović jasno rekao kolegici Orešković je prestrašno ukusu javnosti pa je dobro da se to javno čuje i da se to kritizira ne da bi se osuđivalo ali se kritika kaže da se jasno kaže da to nije dobro. Zašto se toga bojite?

Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče ja se mogu pitati ovdje gdje je nestao SDP, gdje se sakrio SDP, gdje je nestao onaj SDP iz 90-ih koji je bio vrlo jasno izjave dotičnog u proteklom mandatu vrlo jasno osudio, a ne podržavao i skrivao se iza toga. Ako je vama normalno da predsjednik najviše institucije u ovoj državi na ovaj način se obraća bilo prema zastupnicima, bilo prema ministrima, bilo kome tko izrazi svoj stav koji je suprotan njegovom i verbalno ga napadne na najružniji mogući način i vi to podržavate, meni je to prilično za jednu stranku koju vi zastupate, a to je SDP, poražavajuće i prilično jadno. I ponavljam gdje je nestao, gdje se sakrio SDP, pogotovo onaj SDP iz 90-ih koji sam siguran bi to javno osudio i ne bi stao iza te osobe.

zato što imamo različito mišljenje vi nas prozivate rusofilima. Zato što se ne slažemo u političkim temama, politički nas diskreditirate i napadate za nešto što sami znate da nije točno, nama predbacujete to što vi radite. Da li je politička arena poštena, čista? Nije, ali ni ovo što vi radite nije ni pošteno ni čisto. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to nije bila povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu, a sad će u ime Kluba zastupnika Možemo! govoriti poštovana zastupnica Rada Borić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani gospodine ministre sa suradnicama. Ako se još uvijek naši građani ili ako se uopće pitaju zašto po hitnom postupku donosimo izmjene i dopune i Konačni prijedlog zakona o trgovačkim društvima tj. zašto bi Vladi i upravama trgovačkih društava bilo važno da 40% članova uprave tj. neizvršnih direktora odnosno da 33% svih direktorskih položaja moraju popuniti članovima podzastupljenoga spola, moraju znati da to nije stoga što Vlada svesrdno zagovara ravnopravnost spolova. Dovoljno se prisjetiti da je ovoj istoj Vladi trebalo 7 godina da donese nacionalnu strategiju ili kako se to danas zove Plan o ravnopravnosti spolova i čak manje važan dokument no što je to bila nacionalna strategija jer se više o planu ne treba niti raspravljati u ovoj sabornici. Dakle Vlada je to ipak učinila zato i po hitnome postupku što Rekli bismo mora zato što ima i rok do 28. prosinca '24. da implementira ili prenese direktivu Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga studenoga '22. godine o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i o povezanim mjerama, a također i da se očituje, tj. da prihvati preporuku OECD-a budući da naravno radi se o pristupanju Hrvatske toj organizaciji. Podsjećam još jednom čak 67% hrvatskih poduzeća izlistanih na burzi nema niti jednu ženu u upravi, a njih 37 niti jednu ženu u nadzornom odboru, pa je pitanje hoćemo li ostvariti cilj direktive i uvesti transparentnost zapošljavanja, imenovanja u poduzećima kako bi do 30. lipnja 2026. imali najmanje 40%, tj. 33% žena na direktorskim mjestima. Europski ženski lobij najveća mreža žena u EU godinama je upozoravao da nema žena u upravama poduzeća. Još 2012. tko se prisjeća bila je inicijativa da Europski parlament prihvati direktivu u upravama poduzeća …/Govornica se ne razumije./… zvalo se tako zgodno. pripremila potpredsjednica Europskog parlamenta Viviana Reding i mnoge države su tada već počele uvoditi rodne kvote u svoja trgovačka poduzeća ili trgovačka društva. Vrlo sporo, dakle 10 godina je trebalo od 2012. da direktiva zaživi na razini cijele EU. Europski institut za rodnu ravnopravnost, dakle koji je dio tog europskog parlamenta iznosi podatak za 2022. da je tek 31% žena u upravama poduzeća za razliku naravno od lošijeg postotka u Hrvatskoj. Ali tek 8% čine žene predsjednice uprava. Ova je direktiva, dakle donesena s ciljem osiguravanja primjene načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce kako se to lijepo kaže. Dakle, nije nužno govoriti o rodnoj ravnopravnosti već ako nekome smeta ovdje nema kolega onda o jednakim mogućnostima za žene i muškarce. Ali je jako važno istaknuti, da se utvrđuje niz postupaka u vezia sa odabirom kandidatkinja i kandidata za imenovanje ili izbor za direktorske položaje na temelju transparentnosti i kompetitivnosti. Bilo je dovoljno dvije godine da se ova direktiva implementira u Zakon o trgovačkim društvima, no ostaje nejasno zašto Vlada ukoliko doista želi da se cilj direktive ostvari, ostvari, tj. da se uravnoteži postotak žena i muškaraca na rukovodećim položajima zašto do sada nije učinila ništa kako bi zagovarala i promovirala sudjelovanje žena u upravama trgovačkih društava. Ako je Vladi stalo mijenjati odnose unutar uprava, trgovačkih društava pitanje je zašto nije učinila i korak dalje i u zakon ugradila prema preporuci Europske komisije, ali i prema preporuci OECD-a koji govori o Vladi i privatnome sektoru promjenu direktive koja bi trebala obuhvatiti i državne tvrtke, odnosno tvrtke u većinskom državnom vlasništvu s obzirom da se radi o trgovačkim društvima koja djeluju i strateški važnim sektorima. Tim prije je ironično da je Zagrebačka burza u povodu ovogodišnjega 8. marta u akciji „Zazvoni za ravnopravnost trgovanje na burzi otvorila simboličnim zvukom burzovnog zvona, a otvorila ga je državna, zazvonila je državna tajnica Ministarstva financija od kojeg očekujemo, očekujemo, dakle novi zakon. I izaslanica je tada bila i predsjednika Vlade. Dakle, gospođa Rogić Lugarić je zazvonila i zazvonila je i predsjednica Uprave Zagrebačka burze Ivana Gažić. Gospođa Gažić je tada istaknula da od 88 društava izlistanih na burzi njih 10 za čelnu osobu ima ženu. No, nedavno smo čuli da samo četiri kompanije, do nedavno su bile samo 4 kompanije, sad ih je 10, a čak 67% tvrtki koje su na burzi nema ni jednu ženu u upravi, a njih 37 ni jednu ženu u nadzornome odboru. Vjeruje li itko ovdje da će se ova statistika promijeniti do lipnja 2026. godine. Dovoljno je pročitati obrazloženje kada će se koristiti članci zakona koji omogućuju izuzetke, tj. zadržavanje statusa quo i tako će se vjerujem i obrazlagati i pravobraniteljici i evaluatorima iz EU. Citiram: „Mogli bi postojati iznimni slučajevi u kojima objektivna procjena u vezi sa posebnom situacijom jednako kvalificiranog kandidata drugoga spola može poništiti prednost koja bi se inače trebala dati kandidatu nedovoljno zastupljenog Do takvog poništenja prednosti moglo bi doći primjerice kada se na nacionalnoj razini ili na razini trgovačkog društva za odabir direktora primjenjuje šire šire politike raznolikosti. Razumijete li što to znači? Da se za odabir direktora primjenjuju šire politike raznolikosti? Spada li u tu politiku raznolikosti i stranačka pripadnost, pa se tako ističe da bi, citiram: „neprimjena pozitivnih mjera trebala bi ipak ostati iznimka, temeljiti se na procjeni pojedinog slučaja, te biti opravdana objektivnim kriterijima koji ni u kom slučaju ne bi smjeli diskriminirati nedovoljno zastupljeni spol“. No, tko će se i u čijem interesu procjenjivati i koji će biti opravdani, objektivni kriteriji ne znamo, ali znamo da su posebni kriteriji i danas važni pri izboru članova uprave ili nadzornih odbora a to je stranačka iskaznica. Zašto državi nije u interesu da se u državnim tvrtkama ili u tvrtkama u većinskom državnome vlasništvu kao što je to na primjer Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska poštanska banka ili Croatia airlines propiše da u upravnom i nadzornom odboru žene čine 40% i tako doprinesu drugačijem korporativnom upravljanju. Rekla sam i ujutro pitajući ministra, u HEP-u u upravi čine upravu tri muškarca i niti jedna žena, u Hrvatskoj poštanskoj banci pet muškaraca i niti jedna žena u Croatia Airlines je jedan muškarac, a u nadzornom odboru su četvorica muškaraca niti jedna žena, niti jedna žena, a to su firme od interesa. Razumijem kad je g. ministar govorio da ne možemo propisivati za ona društva koja imaju manje od 250 članova, naravno da ne možemo nametati u nekim od industrija gdje postoje pretežno dominantno je jedna, jedan spol je zastupljen znači ne možemo, ali u ovim poduzećima e možemo. I sramotno je da u njima već sada ne postoji niti jedna žena u upravi, a u nekima niti u nadzornim odborima. Zašto državi nije u interesu da se u državnim tvrtkama ili tvrtkama u većinskom državnom vlasništvu ima više žena jer analize pokazuju u zemljama koje su prve provele obveznu rodnu kvotu npr. u Norveškoj gdje se poduzeće koja nemaju rodnu kvotu brišu se iz registra trgovačkih društava, dakle takva je takva kazna postoji. Dakle, zašto kad analize pokazuju da tzv. rodne karakteristike od različitih komunikacijskih vještina ili čak odnos prema riziku, različita poslovna kultura pokazuju da je veći broj žena unaprijedio i odnose i i procese odlučivanja i donijelo je, zamislite i dodatni profit. U Norveškoj se tako nije govorilo o gender equality o rodnoj jednakosti već se govorilo o gender profitability dakle o rodnome profitu i o ženama kao nedovoljno iskorištenim resursima. Jezik je strašno nažalost tržišni, no ako netko ne razumije ili ne želi razumjeti da žene trebaju imati jednaka prava i jednake mogućnosti, budući da imaju iste kompetencije i ovdje smo čuli koji je postotak žena u odnosu na muškarac. I kad kolege iz Mosta pitaju neće se birati žene samo zato što su žene, odgovor je jednostavan, pa onda znači hoće reći da se muškarci biraju samo zato što su muškarci. Pa ovdje se govori da prvo trebaju postojati kompetencije, a one doista i postoje. Dakle, kakogod imamo tržišni jezik ovdje možda će pomoći ako firme znaju da će imati i dodatni profit. Ostalo mi je manje vremena, ali htjela bih nešto reći i oko OECD-ove preporuke. Naime, isto je zanimljivo da OECD u preporuci u posljednjem dijelu kaže, poticanje neovisnosti odbora uprava određenih obaveznih i neobvezujućih odredbi za postizanje boljeg sastava odbora i osiguranje bolje objave o njihovom sastavu u odnosu prema neovisnim OECD ovako definira zašto je važno imati rodnu ravnotežu. Rodna ravnoteža u upravnim odborima i višem rukovodstvu u tvrtkama uvrštenim na burzi pokazala je napredak u zemljama OECD-a i G20, međutim još je uvijek samo četvrtina žena u upravama poduzeća, a trećina žena u rukovodećim pozicijama i manje od 10% žena na izvršnim vodećim pozicijama. Stoga i u OECD-u smatraju da treba unaprijediti i objavljivanje podataka vezanih uz spol, sve što tvrtke i ne rade u mnogim zemljama i dalje nedostaju informacije. Nadam se da će pravobraniteljica od koje se to očekuje imati i dovoljno resursa da to napravi. OECD nažalost ističe, a tu mislim da se trebamo zabrinuti, smatra da bi se Vlada trebala voditi ciljem da komplementarne mjere koje provodi kažu Vlada i/ili privatni sektor, pokazuju svoj potencijal za osnaživanje niza ženskih talenata postizanjem viših ciljeva, izbjegavanje mogućih neželjenih nuspojava poput višestrukog članstva u odborima i obiteljskih imenovanja. Nadam se da razlog da nismo uvrstili i trgovačka društva u vlasništvu države nije da se sačuva upravo to da u upravama i u nadzornim odborima višestruko članstvo u odborima i naravno obiteljska imenovanja. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Danijela Blažanović. Izvolite.

Poštovani državni tajniče, ministre sa svojim suradnicima pardon, i poštovane zastupnice i zastupnici koji ste ostali još prisutni u ovoj raspravi. Evo prije nego krenem sa ovim što sam pripremila na papiru, ja bi voljela samo istaknuti da muškarci i žene da smo svi, da smo i različiti smo u puno toga i mislim da je to jedno veliko bogatstvo. I ovo je još jedan od inicijative Vlade koju jako pozdravlja klub HDZ-a usmjerenje ka nadopunjavanju muškaraca i žena, ja bi to tako više istakla nego da idemo ravnopravnosti i jednakosti. To me upravo vrijeđa upravo zato jer smo različiti i iz privatnog iz poslovnog života sigurno ima iskustva gdje se muškarci i žene skladno i odlično nadopunjuju u svakodnevnim aktivnostima, a tako sigurno vjerujem da će tvrtke, trgovačka društva ne samo ova koja obuhvaća ovaj zakon koja će obuhvatiti zakon koji je u pripremi Ministarstva financija što se tiče i državnih tvrtki, a i svih drugih tvrtki koje i ne posluju na tržištu dionica, da će prepoznati koje je to bogatstvo kad se muškarci i žene nadopunjuju i u upravljanjima u tvrtkama. Ja bih krenula od kraja, ove izmjene i dopune donose nam znači dvije stvari, direktivu koja nam donosi znači izjednačavanje zastupljenosti muškaraca i žena bar u nekom postotku u upravljačkim funkcijama, međutim jedan od glavnih prioriteta vanjske politike RH je pristupanje Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj i sukladno preporukama Odbora za korporativno upravljanje OECD-a u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona uvodi se slijedeće, neovisnost nadzornih odbora na način da u društvima dionica koji se trguje na uređenom tržištu najmanje jedan član mora bit neovisan o društvu, s društvom povezanim društvom, njihovim dioničarima i članovima uprave. Uvodi se izričita obveza člana nadzornog odbora da ostale članove nadzornog odbora obavijesti o sukobu interesa odnosno o okolnostima koje upućuju na postojanje sumnje da je u sukobu interesa na temelju njegovih odnosa s povezanim osobama. Međutim, iz prakse znamo da članovi nadzornih odbora su javno dostupna imena i sigurno i javnost je pozvana da kritički pristupa ovakvim neovisnosti člana nadzornog odbora, tako da i javnost odnosno osobe koje imaju svoj interes mogu također ukazati na nelogičnosti odnosno ako smatraju da neovisni član odbora ima i neke druge povezanosti kako je i u ovom zakonu opisano. Uprava odnosno izvršni direktori društva dužni su jednom godišnje izraditi izvješće o transakcijama s povezanim osobama, vrši se provjera vjerodostojnosti transakcija, kao i njihova objava u Godišnjim financijskim izvještajima. Vidimo da ovo korporativno upravljanje sigurno donosi jedan veći nadzor i veću transparentnost što se tiče skupštine i što se tiče upravljanja u društvu. Uvodi se obveza registracije dioničarskih sporazuma, tu se radi o sporazumima koji imaju za svrhu učvršćenje dioničarske strukture ili ostvarenje postojanog upravljanja. Dioničari dužni su o sklapanju sporazuma bez odgađanja pisano obavijestit društvo, a društvo je dužno registarskom sudu podnijeti prijavu za upis podataka u tom sporazumu sukladno zakonu. Dioničari u stvarima društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini. Sukladno tome uvodi se da se statutom, najčešće statutom može predvidjeti mogućnost dioničara da osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu glavne skupštine i svoja prava na glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kad ne sudjeluju na njoj, u mjesto gdje se održava tzv. hibridna glavna skupština ili da će se glavna skupština održati isključivo elektroničkom komunikacijom, da će dioničar osobno ili putem punomoćnika moći isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu glavne skupštine i na njoj ostvariti svoja prava tzv. virtualna glavna skupština. Sudjelovanje u radu glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da se u stvarnom vremenu komunicira sa sudionicima glavne skupštine. uvođenje nekakve elektroničke komunikacije i bez fizičkog prisustva već nam je svima poznato u nekim svojim vjerojatno sastancima koji ste imali ili, ili pretpostavljam da jeste preko Webex-a, preko Teams-a, to su neke mogućnosti da ne moramo fizički bit negdje prisutni, a isto tako da možemo ravnopravno sa onima koji fizički jesu prisutni sudjelovati i glasati i to je ovdje sad nešto što se primjenjuje i na glavnu skupštinu. Odluke se mogu donositi bez održavanja skupštine, a to ako se svi članovi u pojedinom slučaju pisano dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni da se o njoj glasa pisanim putem. Također Godišnje izvješće o stanju društva mora biti dostupno javnosti na internetskoj stranici društva. Evo to su neke osnovne komponente što se tiče preporuka OECD-a. Ja bi se sad vratila na ovaj dio koji se tiče vezano, koje su osobito bitne, izmjene koje se predmetnim zakonom implementiraju iz Direktive EU 2022/2381 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenog 2022. o poboljšanju ravnopravne spolne zastupljenosti u upravljačkim tijelima uvrštenih trgovačkih društava kao s time povezanih mjerama. Kao što je već rečeno više puta direktiva se odnosi odnosno ne primjenjuje se na društva koja zapošljavaju manje od 250 radnika, godišnji prihod ne prelazi 50 milijuna eura odnosno aktiva nije veća od 43 milijuna eura. Ovdje se radi o primjeni načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce u odnosu na najviše rukovodeće položaje u uvrštenim trgovačkim društvima. osnovni cilj je osigurati ravnopravnu zastupljenost nedovoljno zastupljenog spola u upravama, najmanje 40% položaja neizvršnih direktora ili najmanje 33% svih direktorskih položaja. Prema direktivi društva su dužna prilagoditi postupak odabira kandidata za imenovanje ili izbor na direktorske položaje. Dužni su uspostaviti komparativne procjene kvalifikacije svakog kandidata. Potrebni su unaprijed utvrđeni, jasni, neutralno sastavljeni, nedvosmisleni, ne diskriminirajući kriteriji tijekom cijelog postupka odabira, a to znači od samog natječaja za posao, pripreme oglasa za to slobodno mjesto, faze pred odabira, faze uvrštenja kandidata u uži izbor i uspostave baze kandidata za odabir. U pogledu odabira kandidata za imenovanje ili izbor na direktorske položaje države članice, a time i RH ovim izmjenama osigurava da se pri odabiru između kandidata koji su jednako kvalificirani u smislu prikladnosti, osposobljenosti, izvršenja dužnosti, prednost se daje kandidatu nedovoljno zastupljenog spola. To je pravilo, međutim postoji iznimka ako se radi o razlozima veće pravne težine kao što je provedba drugih politika raznolikosti na koje se poziva u kontekstu objektivne procijene, a koja se uzima u obzir posebna situacija kandidata drugog spola i koje se temelje na ne diskriminirajućim kriterijima prevagnu u korist kandidata drugog spola. Spominjana je ova politika raznolikosti, znači to je intencija da se uzmu i neke druge različitosti, a to ima i sada je izglasana povelja raz… o razliko… različitosti u poslovnom društvu pa bi bilo dobro malo i to pročitati. Nadalje, društvo će na zahtjev kandidata koji se razmatrao tijekom odabira kandidata za imenovanje ili izbor na direktorski položaj mora obavijestiti kandidata o kriterijima kvalificiranosti na koje se temelji odabir, objektivnoj i komparativnoj procjeni kandidata u skladu s kriterijima, prema potrebi posebnim razmatranjima koja su iznimno prevagnula u korist kandidata koji nije pripadnik nedovoljno zastupljenog spola. Znači inzistira se na transparentnosti i na obaviještenosti kandidata o svim mogućim kriterijima. Stoga zakon propisuje da kandidat koji smatra da ipak nakon svih tih obavijesti koje je dobio da je jednako kvalificiran i da je trebao biti izabran ovlašten je pokrenuti kao što sam već rekla u svojoj replici prekršajni postupak i protiv društva kako bi se utvrdilo da li je stvarno zakinut u tom odabiru, a teret dokaza je na društvu vezano za opravdanost oduzete prednosti. Nadzorni odbor odnosno upravni odbor dužan je osigurati da uprava odnosno izvršni direktori u godišnjem izvješću navedu sve bitne obavijesti vezano za uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u nadzornom odnosno upravnom odboru odnosno je li i u kojem broju ostvarena ta uravnoteženost zastupljenost spolova, razloge ako to nije ostvareno odnosno opis mjera koje su poduzete ili se namjeravaju poduzeti radi ostvarenja uravnotežene zastupljenosti spolova kao i ciljeve koje su postavili i rokove u kojima misle te ciljeve ostvariti. Znači ako trenutno neka uprava, nadzorni odbor odnosno trgovačko društvo koje ima takav nadzorni odbor ili upravu nije uspjelo zadovoljiti ovu cilj uravnoteženosti zastupljenosti spolova dužno je donijeti određene mjere i raspisati kriterije odnosno neke planove donijeti kako bi ostvario u budućnosti ove ciljeve. Uprava odnosno izvršni direktori društva dužni su podnositi izvješće odnosno sve relevantne informacije o uravnoteženoj zastupljenosti spolova pravobranitelju odnosno pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, a koja je sukladno ovom zakonu imenovana za tijelo nadležno za promicanje, analizu, praćenje i podupiranje takve uravnoteženosti u tijelima društva, dionicama koje se trguju na uređenom tržištu dionica. Bitno je istaknuti da se uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca u nadzornom odnosno upravnom odboru ne računa prema broju članova odbora kako je on određen statutom već prema ukupnom broju izabranih i imenovanih članova nadzornog odbora odnosno takvih članova upravnog odbora koji ujedno nisu i izvršni direktori. Društvo je također dužno najmanje svake dvije godine postaviti ciljeve za sudjelovanje pripadnika podzastupljenog spola u upravi odnosno među izvršnim direktorima društva. Izmjene i dopune zakona vezane su, vezano za ravnopravnost spolova samo su još jedan korak u ostvarenju cilja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine. Između ostalog i to je težnja ka ostvarenju konkurentnog, inovativnog gospodarstva, a svoj puni potencijal na svim područjima možemo ostvariti samo ako prihvatimo i iskoristimo sve svoje talente i raznolikosti. Konačni cilj je ostvarenje društva jednakih mogućnosti. Ova direktiva ima i svoj rok trajanja određen je njezin datum prestanka važenja 31.12.2038., međutim također je stavljeno to da komisija redovito mora preispitivat primjenu direktive i o tome izvješćivati Europski parlament i vijeće. Stoga komisija bi u okviru preispitivanja mogla ocijeniti postoji li potreba za produljenjem trajanja ove direktive i nakon tog datuma. S obzirom na sve navedeno Klub HDZ-a podržat će ove izmjene i dopune zakona. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane predstavnice ministarstva, kolegice i kolege, dakle riječ je o izmjeni i dopuni zakona i riječ je o jednoj direktivi gdje mi formalno uvodimo i usklađujemo se sa određenim zakonodavstvom EU, ali ja ću ovu pojedinačnu raspravu iskoristiti da malo govorimo o stvarnosti i stvarnim situacijama. Ja moram priznati da mi je lako govoriti, lako mi je govoriti iz razloga što sam bila ministrica, lako mi je govoriti iz razloga što u ovom saboru imam svoj izvorni saborski mandat nemam nekakav zamjena i nisam zamjena za nekog kolegu ili sam onako morala biti na listi zbog forme, a ne zbog sadržaja tako da mi je jednostavno govorit i mislim ne samo da mi je jednostavno govorit nego moram imati i obavezu da govorim. Pa ajdemo krenuti od sebe, ajdemo krenuti od sabora. Dakle, mi u saboru imamo 5 potpredsjednika, 40% bi značilo da bi trebale biti 2 žene, imamo jednu ženu. Ajdemo malo govoriti o Vladi o tome koliko imamo potpredsjednika odnosno potpredsjednice Vlade, niti jednu. Ajdemo govoriti o tome da bi možda bilo potrebno da bi 40% prema ovakvim nekakvim kriterijima ministrica. Da li, da li postoje, da li je od kad imamo hrvatsku državu bila i jedna vlada, dakle ja ne želim na ovaj način bilo koju vladu ovaj nekako amnestirati. Da li je bila i bilo koja vlada u kojem je bilo 40% ministrica? Da li imamo 40% državnih tajnica? Ministar Habijan je ovdje 40% državnih tajnica kad uzmemo bojim se da ne. Pogledajte malo drugih ministarstva, pogledajte neka drugdje gdje imamo po 4, imamo 4 državna tajnika u principu je 1 žena 3 tajnika. Možda u vašem ministarstvu je tako, ali pogledajte ukupnu kvotu državnih tajnika na razini svih ministarstva pa ajdemo vidjeti. Kad govorim o tome gdje imamo žene u javnoj upravi, sad govorim isključivo o državnoj. Imamo ravnateljice uprave, imamo načelnice. Pogledajte koliko kvota žena radi u javnoj upravi ja nemam taj podatak, probala sam doći do tog podatka, ali nemam. Ali iz mojeg iskustva sigurna sam da barem jedno dvije trećine žena u javnoj, da su dvije trećine žena, jedna trećina muškarci kad govorimo o javnoj upravi i kad govorimo o nekakvim stvarima. Hajdemo pogledati agencije, hajdemo pogledati trgovačka društva u vlasništvu države, jedinica lokalnih samouprava i hajdemo se upitati zašto tu nema više žena. Ja zaista, ne samo da imam pravo nego imam i obvezu i to doživljavam svojom obvezom da govorim o staklenim stropovima. Moramo o tome govoriti, moramo govoriti o više, dakle više sudjelovanju žena. I žene jesu one koje dođu do mjesta načelnica, vrlo jednostavno dođu do mjesta načelnica kad govorim o ministarstvima. Još će doći sad do mjesta ravnateljice uprave, sjetite se tu su bivši bili pomoćnici ministra, odnosno pomoćnici gdje je bilo i puno žena. Ali iza toga vrlo teško i zbog toga zaista moramo o tome govoriti. Mi ćemo ovdje zadovoljiti formu. Imamo kao odgovorna članica EU imamo jednu direktivu, tu direktivu ćemo ovdje napraviti. Imamo određeni rok. Osim tog roka imamo i obvezu i uloga naše pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ali kad dođemo u stvarni svijet onda u stvarnom svijetu vidimo da je to nešto drugačije. Ali hajdemo iskoristiti ovu priliku da govorimo još o nečemu, o tome da postoji još jedna direktiva i obveza sa kojom ćemo se morati usuglasiti, a to je da za iste poslove muškarci i žene bi trebali i morali biti isto plaćeni, odnosno imati plaće. Kolegica Lugarić kad je tražila stanku u ime kluba onda je rekla i podsjetila nas sve zajedno. Od petka, ovog petka, ovaj petak nije crni petak, ali kad je riječ o nekim stvarima možda i je. Od ovog petka pa do kraja godine žene rade zabadava, jer je razlika u plaći za ista radna mjesta sa istom stručnom spremom i svim istim između žene i muškaraca takova da žene od petka do kraja godine rade zabadava. Ja pitam kolegice i kolege iz HDZ-a kada je prošle godine u bivšem sazivu Europskog parlamenta bila ova direktiva na izglasavanju oni su glasali protiv. Mene živo zanima koji su bili argumenti zašto su glasali protiv. Ili imamo dve opcije, jedna opcija prema kad smo unutra, a druga opcija prema vani. Ono za što se trebamo zalagati sa jedne strane mi ćemo ovdje zadovoljiti sadržaj, imamo rokove, znamo na kog se odnosi. Ja se apsolutno mogu složiti sa ministrom koji je u odgovoru na jednu repliku rekao pa ne možemo mi sad tražiti da nekakva privatna poduzeća ili koji imaju malo da to sve zadovolje, ne možemo. Ali možemo tražiti od sebe. Ja ću samo dati jedan primjer. Uprava HERA-e nije imenovana dve godine, ima pet članova uprave, svih pet članova uprave su muški. Zašto? Zašto tu nemamo odnos dva, tri. Ali o.k. Maknimo se od tog primjera i vratit ću se dalje na temu plaća. Ako imate cijeli svoj radni vijek manju plaću kako će završiti? Dobit ćete manju mirovinu. Pogledajte tema obiteljskih mirovina. Tema obiteljskih mirovina ne znam da li imamo slučajeve ili koliko slučajeva imamo da i eventualnu obiteljsku mirovinu ili dio mirovine uzima muškarac od žene jer je ona ušla u mirovinu koja je bila veća. Te obiteljske mirovine kod nas su uzima mirovinu od muža jer je njegova mirovina veća. Zašto mu je mirovina veća? Zato što ima veću plaću. Dakle, ono što je važno reći mi zadovoljimo formu i to vrlo jednostavno zadovoljimo formu, pogotovo imamo pojedinu direktivu. Nju ćemo ugraditi. Imamo tu obvezu koja je, imamo rokove, imamo neke kaznene odredbe, imamo pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova koja je do određenog, koja će po tome postupati. Ali vratimo se u stvarni život, vratimo se u ono o čemu je stvarnost. zašto mi u Saboru nemamo dvije potpredsjednice Sabora? Jedna potpredsjednica je iz redova oporbe. Vladajući zašto druga potpredsjednica nije iz vaših redova? Uredno vas pitam zašto nije, da recimo pokažemo u Saboru da poštujemo da 40% je podzastupljeno, u ovom slučaju dakle 40% da imamo žene. Zašto? Zašto vam je to problem? Tek onda kad dajemo odgovore na to, onda možemo dati odgovore i na neko drugo. Moje iskustvo je sljedeće. Kad gledate cijelo vrijeme školovanje žene su te koje nekako su odgovornije, savjesnije. Pritom ne mislim povrijediti niti bilo kojeg od kolega, ali kad pogledate i kad ja to samo niz primjera imate završavaju brže, fakultete i ostalo, onda dođu u stvarni život, dečki odu gore, a mi idemo stepenicu po stepenicu. Poruka svim mladim ženama sve je moguće. Morate se truditi, stakleni stropovi su zaista izmišljeni i oni se mogu probiti. Ja to stvarno govorim sa pozicije i meni je lako govoriti i svaki put me je u životu nerviralo ono kad je uoči 8. ožujka ili 8. marta i kad vas onda pitaju ravnopravnost žena i sve zajedno. Nemojte me pitati vezano uz 8. mart ili uz 8. ožujak, pitajte me cijelo vrijeme. I uloga i zadaća nas koji smo zaista imali priliku doći do pozicija koje su bile dugo godina rezervirane za muškarce i još uvijek su većinom rezervirane za muškarce naša je obveza o tome govoriti, ali naša obveza bazična se je boriti za sljedeće: za isti posao koji rade muškarci i žene minimum je da budu isto plaćeni. Hvala lijepo. Repliku ima poštovani zastupnik Živković. A oprostite prva je poštovana zastupnica Lugarić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Vi ste kolegice Mrak-Taritaš dobro upozorili možda i na primjeru ovog Sabora, ja sam pokušala na brzaka izbrojiti predsjednike i predsjednice saborskih odbora i došla sam do prvih deset, imamo 3,6,7,8,9,10, 10 muškaraca i dvije žene u prva 12 odbora kolko sam zbrojala, mislim da je tako negdje otprilike i omjer. I tu se krije zapravo taj problem razlika plaća između muškaraca i žena, dakle mi svi trebamo imati nominalnu istu plaću, ali kada bismo usporedili na ovom našem malom kolektivu samo nas 151, muškarci zastupnici bi imali veće plaće nego što to imamo mi žene zato što muškarci zauzimaju bolje hijerarhijske pozicije. Više muškaraca potpredsjednika Sabora, muškarac je predsjednik Sabora i više muškaraca predsjednika saborskih odbora koji nose veću plaću nego što to imamo žene, a žene spadaju u one šljakerske momente više diskutiramo, više ovdje sjedimo itd. i tako je i tako je u apsolutno svim djelatnostima. Međutim, problem nastaje u licemjerju. Kada smo premijera Plenkovića pitali zašto HDZ nema dovoljno žena na listama reko je to treba dobro balansirat i da je to redundantna tema. E pitanje pozicija žena nije i ne može bit prigodničarska i redundantna tema. Zahvaljujem. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Namjerno sam svoju raspravu krenula od nas, od naše situacije jer ovo pokazuje zapravo redom sve. Ja sam svoj radni vijek radila u javnoj upravi i jako dobro znam dokle vrlo jednostavno možete postati viši savjetnik, voditelj, načelnik, ali za dalje nije tako jednostavno i tu su između ostalog razlike u plaćama koje jesu, ali se te razlike u plaćama vode i dalje. Ja cijelo vrijeme već u nekoliko navrata sam probala dobiti odgovor zašto su kolege iz HDZ-a u koji je bio razlog da su glasale protiv, koji moment je bio da su glasali protiv jer ja čak i razumijem neka svjetonazorska pitanja, čak i razumijem da i tu se razlikujemo, ali ovo je bilo jedno bazično elementarno pitanje. Isti postao ista plaća. Jednako tako bilo bi zgodno dobiti odgovor zašto vladajući nisu dali potpredsjednicu Sabora? Hvala lijepo. **Reiner, Željko hvala predsjedniče. Ima jedna izreka od američke filozofkinje Nansy Fraser kaže, kada razbijemo stakleni strop staklo koje popada na kraju ipak moraju žene to čistiti koje su ostale koja ih je većina i dalje ostala u podrumu i dalje su na poslovima koji su potplaćeni, koji su sustavno potplaćeni i dalje rade poslove koje ne samo da je isti posao … nego poslovi koje većinski obavljaju žene su slabije plaćeni. to su primjeri tekstilna industrija, industrija njege, obrazovanje sve su to poslovi koji su sustavno manje plaćeni nego oni poslovi koje u pravilu obavljaju muškarci. Mislim da je super da na ovoj načelnoj razini promoviramo da 20,30,40 žena mogu probiti taj stakleni strop, ali dok god se sustavno ne bavimo ljudima koji su na najnižim plaćama, koji su na minimalcu, koji najviše rade neplaćene poslove pogotovo u obitelji i koji se brinu za druge da nema puno napretka. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega Živković ja se s vama slažem, dakle govorimo o tim poslovima koji su apsolutno potplaćeni. Dobro ste dali primjer tekstilne industrije, kod nas u Hrvatskoj je donedavno bila razvijena tekstilna industrija, bojim se da ni toga više dalje nema. Imamo zaista prilike vidjeti one slike koje su tužne i gdje se osjećate nelagodno kad je u toj industriji bez obzira koliko su potplaćeni dobivaju plaće, kad izlaze van, kad štrajkaju, kad ukazuju na to, kad ukazuju bili smo sad smo nedavno imali slučaj gdje su one rekle, ja tamo nisam vidjela bile su isključivo žene, dakle isključivo rade žene koje su rekle, radili smo za malu plaću bile smo spremne radit za tu plaću, bile smo spremne radit i u nekim uvjetima koje nisu i očekujući da ćemo plaću dobit, a sad ju više nismo dobili. Dakle, imamo niz, niz takvih primjera koji jesu. I zapravo ono što je zadatak nas, ja to gledam moj zadatak je da na to ukazujem da zaista probamo napraviti neke promjene u društvu. Nemamo čarobni štapić, ali malo po malo nešto …/Upadica Reiner: Zahvaljujem. Poštovana zastupnice, da krenimo od nas, govorili ste i o Vladi, dakle mi u našoj Vladi od 16 ministarstava imamo dvije ministrice, a idemo govoriti recimo o vladama Švedske gdje je 50% ministrica, o vladi Norveške gdje je 50% ministrica, o vladi Finske gdje je više od 50% ministrica. Recite mi molim vas koji mi zaključak s obzirom da znamo kakav je životni standard život ljudi u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj možemo izvući iz ovih podataka? Hvala lijepo. Kolegice Dragić ja inače te skandinavske zemlje zaista kad govorimo o demografiji, kad govorimo o određenim socijalnim pravima, kad govorimo o određenim vezanim stvarima vezanim uz obitelj i obiteljske politike gdje je tu puna su usta nekakvih obiteljskih politika onda su meni te vlade i način na koji oni rade uzor. Jednako tako zaista je uzor i opcija u kojoj tamo više ili 50% ili više od 50% žena jer tamo ta demografija se ne bazira na činjenici da bi žene bilo dobro zatvorit doma i pustit da ne rade i da za vrijeme dok ne znam dok djeca nemaju 10 godina da uopće ne rade nego je tema osigurati kompletnu socijalnu infrastrukturu takvu da one rade, da one

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovane predstavnice ministarstva. Visoko obrazovanje je jedno od rijetkih područja u kojem žene ne samo da su postigle ravnopravnost s muškarcima već su ih i prestigle, ali uvijek postoji ali. Mi danas moramo prenijeti u naše zakonodavstvo direktivu koja obrazovanim ženama treba jamčiti ravnopravan položaj u upravljački, u snažno podržavam ovaj zakon i izražavam žaljenje, dijelim žaljenje onih kolegica koje su izrazile stav što u ovom prijedlogu zakona nismo bili i malo optimističniji i išli korak, korak dalje i primijenili ovaj, ovu obvezu ravnomjerne zastupljenosti žene i muškaraca u upravljačkim tijelima i na, prvo na same sebe odnosno na državu. Prema podacima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 22 Vladina državna ureda, zavoda i instituta, žene su na čelu u samo 3 takve institucije što je 13%. Od 101 članice ili člana uprave u državnim poduzećima samo je 19 žena što je oko 19%, a od tih 43 poduzeća samo su na čelu 3 žene što je sramotnih 7% i zato smatram da je ovaj amandman koji je Klub zastupnika SDP-a uputio u proceduru kao i izmjena onog jednog drugog Zakona o trgovačkim društvima u vlasništvu države, nasušna potreba. Kada govorimo o upravljačkim pozicijama onda moramo razmotriti jedan drugi aspekt ove priče, a to je zašto žene rijetko dospijevaju na takve pozicije i koliko su se spremne odlučiti za prihvaćanje takve odgovornosti čak i u situacijama kada im je to ponuđeno i koliko ih država odnosno društvo suportira u u usklađivanju njihovog profesionalnog i privatnog života. To je neizostavna tema o kojoj danas moramo razgovarati. Jer mi možemo imati najbolje zakone na svijetu, prenijeti najbolje direktive u naše zakonodavstvo, kao što je i ovaj današnji zakon međutim mi moramo učiniti puno malih sitnih koraka kako bismo ženama omogućile da one zaista u svom karijernom, na svom karijernom putu ne nailaze na brojne prepreke i da im taj put u skladu s njihovom obrazovanjem i u skladu s njihovim mogućnostima jer to danas naprosto nije tako. Ako pogledamo neke studije i neka istraživanja, onda ćemo vidjeti da je svaka treća zaposlena žena odustala od stručnog usavršavanja i poslovnog putovanja jednom u svom životu zbog svojih privatnih privatnih odnosno obiteljskih obveza. Jednako tako da je svaka 5. zaposlena žena jednom u životu odbila napredovanje na poslu radi obiteljskih obaveza. Skraćeno radno vrijeme nejednake plaće s mirovine, nejednake plaće u odnosu na muškarce ali isto tako i nejednake mirovine. Isto tako prekidi u karijeri. Pa sada ako uzmemo u obzir znači one više rade jer rade jednu smjenu kod kuće besplatno, drugu smjenu rade na poslu za novac, znači više rade, manje su plaćene od muškaraca. Skraćeno radno vrijeme primjerice je u 2022. godini koristilo gotovo trećina žena je morala raditi skraćeno 28%, dok je samo 8% muškaraca zbog obiteljskih obveza bilo prisiljeno na takav korak. Kada govorimo o odabiru karijere pod utjecajem obiteljskih obveza, trećina žena je imala prekide u karijeri upravo zbog obitelji, a 1,3% muškaraca je samo morao biti prisiljen na to. Ono što također kumuje nejednakom odnosno neravnopravnom položaju na tržištu rada pa onda i manjim plaćama, je sigurno veći broj zaposlenih žena u slabije plaćenim poslovima što je opet ovaj dio koji se najbolje može rješavati kroz obrazovni sustav i kroz edukaciju zašto je važno razbijati te rodne, društveno dodijeljene nam uloge, koje više danas jednoj ženi ne mogu reći da ne može biti pilotkinja ili fenomenalna pilotkinja, a prije 20 godina je to bilo nezamislivo. Ali moramo razbijati te okove. I četvrti razlog tih nejednakih plaća je mali udio žena menadžerica i manje plaće. Znači u 2020. godini samo jedan primjer, žene su činile polovinu zaposlenih, a samo trećinu menadžerica i tu dolazimo do ovoga današnjeg problema. mi zaista moramo voditi računa o tim sitnim malim koracima koji kroz brojne zakone moraju osigurati ravnomjeran položaj žena i muškaraca na tržištu rada. Danas smo već spominjali da je u petak dan nejednakih plaća, zašto se održava baš u petak? Jer od tog petka do kraja godine, žene će raditi besplatno. Znači one od, svake godine od sredine studenog samo ovisi na koji datum to pada, ovisno o neravnomjernosti u plaćama, od sredine studenog do kraja godine, žene rade besplatno, ne samo u Hrvatskoj, u cijeloj u cijeloj EU. Za istu plaću moraju raditi 1,5 mjesec više i da svaki prosječni euro kojeg zaradi muškarac, žena će zaraditi samo 87 centi. Ta razlika u plaćama najniža je kod mladih radnika, a najviše raste u vrijeme kada žene uzimaju punu pauzu od karijere zbog trudnoće ili majčinstva. Dok one pauziraju, a nisu krive za to, muškarci naravno stječu iskustvo, napreduju, dobivaju povišice. Napreduju možda i do menadžerskih pozicija, do upravljačkih pozicija i tu razliku u plaćama žene ne nadoknade do kraja radnog vijeka. Razlika u plaćama kad govorimo o EU, o prosjeku EU i Hrvatskoj, tu možemo reći da, to je jedan od rijetkih parametara gdje nismo ono na začelju EU. Naprotiv mi smo bolji od europskog prosjeka. u europskim zemljama odnosno europski prosjek 2023. godine u jazu u plaćama između žene i muškaraca bio je 12,7%, u Hrvatskoj je on bio 11,1%. Međutim, ono što je hrvatski problem da se jaz u plaćama u EU u posljednjih 10 godina smanjio s 15,5% na 12,7%, dok je u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina, jaz u plaćama između žena i muškaraca produbljen. Znači 2014. godine on je bio 8,7%, danas odnosno 2023. godine on je 11,2%. No kad govorimo i o EU ovi su trendovi smanjenja užasno spori, znači ovom dinamikom u 10 godina se u EU smanjilo za nešto malo manje od 3%, ali ovom dinamikom u EU muškarci i žene će jednake plaće u Europi imati tek za 50 godina i to je EU vrlo jasno shvatila i zbog toga je posegnula za nizom mehanizama, direktiva, uredbi kojima nastoji ubrzati smanjenje nejednakosti na tržištu rada u državama članica pa je jedna od tih direktiva upravo i ova o kojoj danas raspravljamo. Prije nje je Hrvatski sabor implementirao u naše zakonodavstvo Direktivu o usklađenosti poslovnog i privatnog života. Ona nas je prisilila da u naše zakonodavstvo ugradimo povećanje i bolju regulaciju rodiljni i roditeljskih potpora, da potaknemo korištenje očinskog dopusta, da dopuste vezano uz brigu o članovima obitelji i fleksibilnost radnog vremena za majke djece do 8 godina, veću zaštitu trudnica i majki po povratku na posao u tom smislu i slijedeću direktivu koju ne znam zašto još nije implementirano, a užasno je važna i ona će donijeti svoje dobrobiti to je Direktiva o transparentnosti plaća. Ona je nužna upravo ovome o čemu sam maloprije govorila. Ona ima jasan cilj da će se morati Hrvatska obvezati da objavljuje, da poslodavci objavljuju plaće u natječaju, bit će zabranjeno ispitivanje radnika o prošlim plaćama kako vam ne bi novi poslodavac rušio cijenu rada u smislu ne da vas valorizira na način na koji taj pos… za koji, valorizira na način da vam da plaću koja je zaista stvarna vrijednost tog rada nego da vam da nešto malo više od onog što ste imali kod prethodnog poslodavca. Tražit će obvezu odnosno dat će pravo radnicima da od poslodavca traže informaciju o visini prosječne plaće za one koji obavljaju isti posao. Radnici će imati pravo na obeštećenje platno diskriminiranih radnika, ali će prebacivanje tereta i dokazivanja platne diskriminacije na temelju spola prebacivati na poslodavce tako da radnik tu neće biti financijski iscrpljivan i kažnjavan. Isto tako kompanije će morati izvještavati o razlikama u plaćama između muškaraca i žena i ako je razlika u plaćama veća od određenog postotka kompanije će morati raditi svoje planove za uspostavu ravnoteža između plaća muškaraca i žena zajedno u suradnji s predstavnicima To će biti najveći izazov jer se ne bi smjelo dogoditi i to moramo paziti kad budemo donosili taj zakon, da se ne bi dolazilo do ravnopravnosti u plaćama na način da će se rušiti i smanjivati plaće muškarcima kako bi se postigla ta ravnoteža. Tako da mislim da je ovo jedan značajan korak u ravnoteži žena i muškaraca i zapravo ustavnoj kategoriji jednakosti žena i muškaraca i na tržištu rada. Mi ćemo ovaj zakon naravno podržati, ali evo apeliramo na vas da razmislite i da podržite i naš amandman kojim bismo ovo pravo prvo primijenili na same sebe odnosno na državu. Hvala lijepo. **Reiner, Zahvaljujem. Poštovana zastupnice Glasovac iz Kluba MOST-a smo danas imali priliku čuti, da što vi hoćete, evo vidite da je više od 60% žena ravnateljica osnovnih škola i više od 50% žena danas ravnateljica srednjih škola. I ja i vi dobro znamo da to prije nije bilo tako, pa me zanima što vi mislite što je razlog toga da sve manje muškaraca je zainteresirano za ova radna mjesta, a sve više žena preuzima odgovornost vođenja odgojno obrazovnih institucija. Hvala vam lijepa. Mislim da razlog dominacije, ekstremne dominacije žena u područjima obrazovanja i zdravstva općenito, a onda u obrazovanju i na vodećim pozicijama je naprosto došlo do toga jer su to od nekad jako dobro plaćena zanimanja, ali i iznimno cijenjenih profesija. Došlo je do pada ugleda i potplaćenosti upravo tih dvaju ključnih profesija, dva ključna stupa svake socijalne države mislim da je to upravo razlog zašto i u zdravstvu i u obrazovanju primat preuzimaju žene u ukupnom broju zaposlenih s tim da u zdravstvu još uvijek nemamo razmjernu zastupljenost žena i muškaraca na čelnim pozicijama, u obrazovanju to imamo jer je u odnosu na zdravstveni sustav obrazovanje dodatno kroz desetljeća devalvirano. I to je ono što zapravo trebamo, trebamo,

Kolegice i kolege, zapravo ću malo modificirati svoju pojedinačnu raspravu. Prvo što ću vas pozvati to je da se malo osvrnemo oko sebe, nema nam ministra, od strane vladajućih je prisutno 5-6 zastupnika, a čak i da su svi, čak i da su svi uvjerena sam da sve što bismo mi govorili njima bi jednostavno ušlo s jedne strane, s jednog uha, a na drugo izašlo van bez da na bilo koji način procesuiraju ono ono što je izgovoreno i izrečeno. Rodna ravnopravnost, veća zastupljenost žena na tržištu rada pa tako i na rukovodećim pozicijama nikada nije bio niti je dan danas interes HDZ-a. Ovo je jedan zakon koji se implementira reda radi. Radi zadovoljavanja uvjeta koje je postavio OECD, a od njegove učinkovitosti evo čuli smo od 24 trgovačka društva na koje bi se ovo eventualno odnosilo njih 6 zapravo ispunjava kriterije. E sad zamislite ako prosječno u tim trgovačkim društvima ima po 5 članova uprave koji je to broj žena koje će eventualno dobiti priliku da budu ravnomjernije zastupljene na čelnim pozicijama. Zanemariv, nepostojeći. Ono što je također nepostojeće, nepostojeća je strategija, plan, vizija ove Vlade Andreja Plenkovića i koalicijskih partnera. Napomenut ću da imamo Strategiju demografskog razvoja u kojoj je ravnoteža između privatnog i poslovnog života jedna od ključnih mjera, praktički jedan od stupova te strategije. Čini mi se da se ministra demografije po ovom pitanju nije niti konzultiralo niti on sam ima bilo kakav doprinos koji bi onda rekao dobro evo OECD traži neki minimalni standard, ali ajmo mi voditi brigu o potrebama državljana RH pa napraviti nešto evo između ostalog, usvojiti amandman koji traži da trgovačka društva u vlasništvu države pokažu veću otvorenost prema žena na rukovodećim pozicijama. Od svega toga ništa. Da zaključim, na današnji dan za godinu dana, za dvije godine, za tri, evo, koliko ovaj saziv Sabora traje, uvjerena sam da će statistički podaci o broju žena na upravljačkim pozicijama ili općenito na tržištu rada biti manje-više u gabaritima kakve imamo danas, ponavljam još jednom po stoti put, Hrvatska se kao država svela na to da implementira, bilo europske uredbe, bilo nekakve međunarodne ugovore, reda i isključivo forme radi, a bez da to ikakav učinak postigne, bez da na bilo koji način doprinesemo nekim trendovima koji bi, bilo gospodarstvo, bilo demografske brojeve, preokrenuli u nekom pozitivnom smjeru. Hvala. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Orešković, s obzirom da ste samo prozvali nas, kako od nas nema sad vladajućih u u sabornici, dobro je radi naše javnosti i građana da znaju. Upravo su u tijeku sjednica Odbora za europske poslove, sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove EU, sjednica Odbora za financije, sjednica Odbora za gospodarstvo, sjednica Odbora za poljoprivredu, sjednica odbora za, za, za izbor, imenovanja i upravne poslove će biti sad i sjednica Odbora za medije. Upravo su to razlozi zbog kojih kolege sad nisu tu. Pa evo, i zbog vas i zbog javnosti želim da se to zna. I nemojte prozivati samo našu stranu, isto tako ministar je bio do sad tu, imao je druge obveze u 12 i 30 mi morao je napustiti i ja mislim da je adekvatna zamjena i državna tajnica koja sjedi i mogla je saslušati vas i sve druge prijedloge i primjedbe. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Pa hvala zastupnice, važno je radi naših građana da znaju da je predsjednik HS-a HDZ-ovac i da većinu u parlamentu ima HDZ, važno je da naši građani znaju da smo mi predlagali promjene Poslovnika, između ostalog i vezano za rad matičnih odbora. Naravno da odbori ne moraju zasjedati onako 5 minuta do 12 zato što će sutra ili prekosutra neki zakon doći na dnevni red, dakle sve su to stvari koje se mogu puno bolje urediti. Ali baš je i ovo jedan dobar primjer, dakle ako nam je rodna ravnopravnost bitna, ako želimo napraviti iskorak, onda ili stavimo ovu raspravu u neko drugo vrijeme ili se potrudimo da netko će tu raspravu slušati, actually nešto i čuje. Pardon, actually nije hrvatska riječ, zaboravila sam da smo usvojili Zakon o hrvatskom jeziku. Toliko o formama, bez sadržaja i suštine. **Reiner, Željko (HDZ)** Zastupnik Račan dignuo je povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Pa kolega, kolegica iz HDZ-a je izrekla nešto što nije točno. Dakle i ja sam potpredsjednik Odbor za europske poslove i ja sam odabrao da u ovom trenutku budem ovdje na ovoj raspravi da ovdje raspravljam, kao što svaki drugi član može odabrati da bude na odboru, dođe ovamo ili ste .../nerazumljivo/... što ste rekli naprosto nije točno jer je stvar izbora i mogućnosti i uvijek se može izaći sa sjednice odbora, doći vamo i vratiti. Dobro, to nije bila povreda Poslovnika, netočne izjave, kad bi one bile povrede Poslovnika, bojim se da nikoga ovdje u dvorani ne bi bilo. Ovaj, repliku ima poštovana zastupnica Glasovac, potpredsjednica. Kolegice Orešković, istraživanja pokazuju da žene i na vodećim pozicijama imaju bolje rezultate, da imaju bolji osjećaj za kolektiv, krizno upravljanje i veći društvenu odgovornost. Međutim, društvo i dalje na vodećim liderskim pozicijama više vjeruje muškarcima. Što vi mislite, što je razlog tome? Da li se muškarci bolje umrežavaju ili su žene previše samokritične ili je možda razlog leži u tome što žene teško nose taj teret ravnoteže i usklađivanja privatnih i profesionalnih uloga ili je možda razlog u tome što su ovo društvo desetljećima muškarci gradili po svojoj mjeri i zapravo još uvijek dominira taj tradicionalan pogled na muško-ženske uloge u društvu? Zanima me vaše mišljenje jer ja si godinama pokušavam odgovoriti na ovo pitanje, a odgovora nema. Hvala. Zapravo sam ja o tome i htjela govoriti u pojedinačnoj raspravi, ali stvarno nema smisla kao nema ministra, njemu sam to htjela reći u brk. Ovo društvo u proteklih 30 godina nisu gradili muškarci, gradili su HDZ-ovci po svojoj mjeri i to je ključni problem pa i ako pričamo o zastupljenosti žena. Vi ste govorili o tome da su na rukovodećim pozicijama sklonije kolektivu, da imaju veću društvenu odgovornost, ja sam htjela govoriti o jednoj konkretnoj ženi na rukovodećoj poziciji, to je bila Maja Đerek u Državnim nekretninama, baš zbog rezultata rada koji su ukazivali na sistemsku korupciju, na korupciju od strane HDZ-ovih ministara i drugih, dobila je otkaz, godinama se sudila sa državom, pobijedila u tom sporu i čak nakon presude pravomoćne nije se uspjela dugo vratiti na posao i nije vraćena na isto radno mjesto. To je suština. Dakle zašto HDZ ne želi žene? Zato što su u pravilu poštenije, zato što su manje sklone kvarnim radnjama, a to kvarno je ono genetski kod HDZ-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će govoriti poštovana zastupnica Marija Lugarić. Poštovani g. potpredsjedniče, gđo državna tajnice, ravnateljice uprave, kolegice i kolege. U svojoj pojedinčanoj raspravi bih htjela istaknuti nekoliko stvari koje smatram prednostima zapravo rodne ravnopravnosti u ovom društvenom i širem gospodarskom smislu za RH, izreći nekoliko podataka. Svjetska banka je još 2012. g. utvrdila da rodna ravnopravnost rezultira nizom socio-ekonomskih koristi. Konkretno, njihov citat na engleskom glasi gender equality matches for develpment, it's smart economics. Dakle ekonomije koje su pametne, koje su razvojne, uključuju podjednako i žene i muškarce. Po podacima Europskom instituta za rodnu ravnopravnost, po indeksu rodne ravnopravnosti Hrvatska zauzima 20. mjesto 20 mjesto u EU po, po indeksu rodne ravnopravnosti. Mi smo ko Hrvatska to treba reći napredovali od 2010.g., međutim stagniramo od 2020., a druge države članice napreduju brže i konvergiraju što je rezultiralo zapravo blagim nazadovanjem i pozicije Hrvatske na ovoj ljestvici rodne ravnopravnosti. Primjerice druge međunarodne institucije također govore o ovoj temi, UNICEF primjerice naglašava da društva koja štite jednaka prava djevojčica i dječaka stvaraju prednosti za sve u društvu, te da je rodna ravnopravnost neizostavna poveznica sa svim ostalim ishodima u području zdravlja, obrazovanja, obrazovanja, sigurnosti, uzdržavanja i blagostanja. Zapravo što time želim reći? Da vrlo često kada mi, a nažalost o tome razgovaramo uglavnom kao žene, govorimo o rodnoj ravnopravnosti, često se suočavamo sa argumentima da govorimo samo da bismo osigurali pozicije pozicije sebi ili nekakvim drugim ženama i da je rodna ravnopravnost sama sebi svrha. Ne, rodna ravnopravnost nije sama sebi svrha, ona je pitanje šire društvene pravednosti i zapravo je treba promatrati u širem ekonomskom aspektu. Kada dolazimo do Hrvatske primjerice jedan podatak, u radno sposobnom stanovništvu u Hrvatskoj je 52% žena, a među zaposlenim stanovništvom je tek 47% žena, dakle mi smo negdje izgubili uvjetno rečeno 5% žena, a kasnije ćemo vidjeti i gdje smo ih zapravo izgubili. Također je prisutan fenomen horizontalne rodne segregacije. Žene dominiraju u manje plaćenim sektorima i na nižim pozicijama, to je već spomenuti fenomen ljepljivog poda. Ova neravnoteža dodatno doprinosi značajnim rodnim sektorskim, sektorskim jazovima Također predviđen je gubitak radnih mjesta zbog automatizacije, u idućih 10 do 20.g. dodatno će pogoditi sektorima u kojima su žene većinski zastupljene. Ovi sektori koji su često u startu manje plaćeni, obrazovanje, zdravstvena zaštita, trgovine na veliko i malo, trgovina vam je recimo možda dobar primjer, više čak nemamo niti loše plaćene blagajnice nego one samoposlužne apara… one blagajne na kojima si sami skeniramo, financijske i druge uslužne djelatnosti, mogle bi doživjet značajne promjene time dodatno produbljujući ekonomske nejednakosti između žena i muškaraca. Nešto o čemu u Hrvatskoj još razgovaramo dovoljno, a primjetan je fenomen na globalnoj razini, nepovoljniji položaj žena čak i zbog klimatskim promjena. To je za očekivati da i u Hrvatskoj u skorom nekakvom ili srednjoročnom periodu taj fenomen primijetimo i kod nas. Ovdje smo čuli o prosječnom udjelu žena i brojevima žena u nadzornim odborima …/Govornik se ne razumije./…poduzeća, pa neću ponavljati. Podaci Mekinsija instituta pokazuje kad gledamo jedan dosta šokantan graf, nemamo podatke za Hrvatsku, ali imamo za cijelu Srednju i Istočnu Europu. Od svih visokoobrazovanih diplomanata žene su 61%, muškarci 39, dakle to su ljudi koji izlaze s fakulteta. Onda gledamo sudjelovanje u radu, dakle koliko rade, sad već tu graf preteže na stranu muškaraca, već ovdje kreće pretezati, dakle 55% muškaraca čini dio radne snage i 45% žena. Onda dolazimo do menadžerskih pozicija, 37% žena menadžerica, 63% muškaraca menadžera, to je ova jedna srednja menadžerska linija upravljanja. Izvršnih direktora 19% žena, 81% muškaraca i onda dolazimo do …/Govornik se ne razumije./…dakle do, do šefova tvrtki, 8% žena, 92% muškaraca. Dakle krenuli smo od 61% žena u obrazovanju i 39% muškaraca da bismo do najviših pozicija došli do 92% žena i 8% muška…, 92% muškaraca i 8% žena, izraziti, izraziti jaz i izrazite neravnoteže. Kad pokušavamo vidjet šta se zapravo događa strukturalno …/Govornik se ne razumije./…zaposlenost, dakle zaposlenost u ekvivalentu radnog vremena u Hrvatskoj, 41% žena radi, 54% muškaraca, dakle žene češće, mislim da je potpredsjednica Glasovac o tome govorila, žene češće rade nepuno radno vrijeme. Također rade kraće, žene rade u prosjeku 31.g., muškarci idu u mirovinu sa 35, 35.g. radnog staža. Sad kad idemo vidjeti zašto žene rade kraće, kada su pitali podatke ko zapravo brine u obitelju o obrazovanju djece ili unuka, starijih ili osoba sa poteškoćama ili invaliditetom svakodnevno 39% žena, 28% muškaraca, dakle žene imaju ovaj cijeli jedan dio neplaćenog rada značajno više nego muškaraca. Kada se pita u Hrvatskoj ko se bavi svakodnevno kuhanjem i pospremanjem i bilo kojim drugim kućanskim poslom svakodnevno 78% žena, 34% muškaraca. Dakle naprosto žene više rade još gotovo jedan cijeli posao uz onaj posao za koji primaju plaću. Onda se pitalo kako stojimo sa društvenim aktivnostima, kako stojimo sa slobodnim vremenom. Naravno da žene tu imaju puno manje dakle svega 12% žena se upušta u razne sportske, kulturne ili bilo kakve slobodne aktivnosti, naravno kada imaju neplaćenog kućnog posla za razliku od 24% muškaraca i slične stvari s uključivanjem u ovaj humanitarni, dobrovoljni i slični rad 4% žena i 8% muškaraca. Sve te izrazite neravnoteže gdje s jedne strane imamo žene koje rade u slabije plaćenim sektorima, na hijerarhijski slabije plaćenim poslovima zbog svega onog o čemu smo danas govorili, pa onda dodatno ovaj jedan cijeli neplaćeni kućni rad dovodi do fenomena nejednakih plaća. Mi vrlo često kad govorimo o nejednakim plaćama između muškaraca i žena, ponavljam u petak ćemo obilježiti Europski dan jednakih plaća, često čujemo od muških kolega, pa ne normalno da imaju istu plaću, zastupnici imaju jednaku plaću kao zastupnik, profesorica u školi ima jednaku plaću kao profesor, službenica u ministarstvu ima jednaku plaću kao službenik, međutim kada uzmemo statističke podatke agregirane muškarac u nekoj djelatnosti i žena, žene imaju manju plaću, manje dobe neto na ruke. S jedne strane imaju manje hijerarhijske pozicije, evo ja sam rekla već ovdje u saboru bismo vidjeli tu neravnotežu i naprosto naši kolege zastupnici imaju više ovih bolje plaćenih saborskih mjesta nego što to imamo mi kao zastupnice, a to vrijedi za sve sektore. S druge strane imaju često nepuno radno vrijeme zbog poteškoće koju imaju i ovog drugog posla koji obavljaju u kući i ima tu još cijelog jednog, cijeli cijeli jedan da tako kažem koloplet, vrlo je kompleksna tema i zbog toga dolazimo do nejednakosti u plaćama. Nejednakost plaća sama po sebi ne bi bila problem da je samo ona. Ona je puno veći problem nego što se čini, jer ona sutra dovodi do nejednakih mirovina. Izrekla sam podatak da žene imaju čak i manje godina mirovinskog staža, naprosto se potroše ranije. Žena naprosto više ne može, ide u mirovinu prvom prilikom kad može, jer zapravo je cijeli svoj radni vijek i životni radila dva posla – onaj kući za koji nije primala plaću i ovaj za koji je primala plaću. Dakle, idu ranije u mirovinu zbog toga, s druge strane imaju manje plaće i raskol koji imamo u nejednakim plaćama od 12% u Hrvatskoj konkretno u mirovinama vam je 30%. I siromaštvo je prvenstveno žensko i mi moramo početi govoriti o fenomenu ženskog siromaštva i o efikasnim mjerama kako bismo se protiv njega borili. I kada sve mi ovdje govorimo o potrebi rodne ravnopravnosti mi to ne govorimo da bismo se izborile za sebe ili ne samo zbog toga ili ponajmanje zbog toga, govorimo da bismo ukazale da društvo koje ne iskorištava svoje potencijale, društvo koje više utega oko nogu stavlja većinskoj populaciji s jedne strane nije pravedno, a s druge strane ne ostvaruje sve svoje potencijale. Kada sam govorila u ime kluba rekla sam podatak koji je zapravo mene u ovoj pripremi najviše šokirao, koji je rekao da zapravo, po analizi McKenzia koja je pokazala da u optimalnom scenariju možemo povećati svoj BDP za 4 milijarde eura godišnje ako bismo postigli ili ostvarili punu rodnu ravnopravnost. Taj scenarij se zasniva za tri pretpostavke. Prvo veći udio žena u radnoj snazi. To bi bilo dodatnih 22000 žena koje bi radile. Drugo, onemogućavanje ženama da rade dodatnih sat i pol plaćeni sat tjedno, to je ovo što neplaćeno radi, radi skraćeno radno vrijeme. I treće, povećati broj žena u najproduktivnijem sektoru. Dakle, mi imamo puno više od toga od implementacije ove direktive koja se odnosi 24 tvrtke. Ona je dobar pokazatelj, ali rekli bismo mi u matematici to je prvi i nužni, ali sigurno ne i dovoljan korak. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku Hvala lijepo. Poštovana kolegice Lugarić, dakle ova tema o kojoj danas raspravljamo je puno šira nego što je tema vezana samo uz izmjene i dopune zakona. Puno šire je kad želimo govoriti o demografiji. Dakle, nama će i našu vladu biti puna usta demografije, imamo čak i posebno Ministarstvo demografije. Imamo temu demografije dosta široku, ali zadnje istraživanje koje smo imali priliku čuti da je otprilike četvrtina mladih rekla da su se odlučili ne imati djecu iz različitih stvari. Između ostalog koliko ja znam promjene su bile različite, ali za sad još uvijek mogu rađati žene, tako da je između ostalog tema demografije usko vezana uz ovaj zakon. kako vam se čini? Ja ne mislim da je ovaj zakon došao u raspravu zato što je našoj Vladi došlo da bi to trebalo tako biti, nego samo zato što imaju obveze vezane uz direktive EU. Hvala lijepo.

To je kraj i početak svega i rasprave o ovoj temi. Dakle, mi s jedne strane imamo malo šizofrenu da tako kažem situaciju ministra koji govori vodit ćemo cijelu politiku da majke ostanu doma i da ovaj jaz o kojem pričamo i brojke o kojima pričamo postanu još dramatično gore. I s druge strane ispunjavanjem ono međunarodnih obveza, u tome smo uvijek bili dobri. Netko nam, neki velki brat mi kaže, mi odmah kažemo dobro. Ali zapravo ona prava priroda izlazi kada čitam ovakve izjave. Ministar demografije naše Vlade službena politika Vlade država će pomoći majkama da ostanu doma. Ne, majke moraju moći raditi, a majke i očevi podjednako moraju ostati doma i brinuti o djeci. **Glasovac, Sabina (SDP)** Svaka žena ima pravo odlučiti želi li se profilirati, odnosno posvetiti samo obitelji, želi li se posvetiti samo karijeri, želi li i jedno i drugo. I tu je uloga politike da svakoj onoj ženi koja želi raditi i koja želi biti i majka i domaćica omogući sve one socijalne usluge, socijalne servise kako bi ona to zaista i mogla. Treba im naravno ponavljati da je obrazovanje važno i da je ekonomska neovisnost iznimno bitna za svaku osobu, pa i za svaku ženu, jer vidimo to po slučajevima obiteljskog nasilja gdje brojne žene ostaju u domovima čisto iz ekonomske ovisnosti i postavljaju si stvari na takav način. Ovo što ste rekli ogroman jaz na kraju obrazovanja gdje su žene iznimno dominantne i zato je važno govoriti o dostupnom vrtiću za svako dijete. Važno je govoriti o stambenoj politici, jer kod nas mladi najduže ostaju sa roditeljima do 34 godine. Važni su domovi umirovljenika, važno je delimitiranje roditeljskih potpora i podjela, znači veće apostrofiranje očinskog dopusta. Apsolutno je važno i ne samo to. Mi kada smo govorili to je zanimljivo gledati u predizbornoj kampanji i onda nakon toga. Dakle, u kampanji se otprilike svi slažu i svi smo prepuni mjera. Onda dođemo do stvarnosti nikako. Ja bih doista voljela da ostvarimo priču da je vrtić za roditelje besplatan za svaku djecu kao što smo to i predlagali, ali puno više bih voljela o tome da govorimo da brigu o djeci, obitelji podjednako podijelimo između partnera, dakle između i majke i oca, odnosno bilo svih onih koji žive u primarnoj obitelji sa djecom. Također treba reći jednu stvari i bilo bi vrlo ne fer to ne reći u ovoj raspravi. Žene koje odaberu da žele biti samo kući i brinuti se o djeci u obitelji treba to omogućiti. To je jednako važno kao i da svatko onaj koji to ne želi i želi se razvijati profesionalno i privatno i osobno u nekom drugom smislu treba također to omogućiti, ali moramo poštivati sa jedne strane ljudsko dostojanstvo i ne tretirati žene kao drugotne, kao manje vrijedne ili kao neke sa kojima tako evo lamaćemo u javnom prostoru. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Ivan Račan, izvolite. Kolegice i kolege, ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima je gotovo u cijelosti usklađivanje sa europskom direktivom i sa smjernicama OECD-a, pa ću prvo pohvaliti ono što je dobro, a to je da u načelu sasvim sigurno na deklaratornoj razini se pogoršava situacija sa rodnom ravnotežom. Također se povećava transparentnost kroz uvođenjem jačih obaveza javne objave informacija o transakcijama s povezanim osobama i sastava upravnih tijela. još ću izdvojiti kao vrlo dobrim nešto što nas je korona ukupno naučila da se može funkcionirati tako, a to je uvođenje odnosno povećanje mogućnosti elektroničkih sudjelovanja na skupštinama, dakle virtualne i hibridne skupštine. To je naprosto nešto što je na neki način smiješno da moramo zakonom omogućavati, povećavati, trebalo bi to praksom naprosto rješavat, ali da ne idemo sada u naš normativni okvir i da ono što ne postoji napisano ne postoji kao mogućnost. Međutim, ovaj prijedlog zakona vidim kao veliku neiskorištenu priliku. Najveća manjkavost ovog zakona je apsolutno tragično niska kazna za nepoštivanje rodne ravnoteže, 10 tisuća eura za najveće tvrtke koje postoje u Hrvatskoj. Ministar nas uvjerava i govori vrlo samouvjereno da je novčana kazna u suštini nebitna jer je reputacijski rizik ono što će zaista spriječiti da se ne ne dešavaju kršenja rodne ravnoteže kako je definirana ovim zakonom, što je na neki način tragičan argument s obzirom da imamo vrlo jasan primjer u Hrvatskoj da da reputacija ne sprječava, primjer je naravno već je ovdje danas izrečeno, a to je HDZ koji na parlamentarnim izborima svjesno ide platiti kaznu svim izbornim jedinicama jer nema dovoljno žena, a tamo čak i nije ravnoteža tamo je ravnoteža samo 40% drugog spola treba biti. Dakle, reputacijski rizik definitivno nije nešto što će spriječiti bilo koga, a u isto vrije se koristi argument da Hrvatska je tu predvodnik na način da jedna od svega nekoliko zemalja do sada uvelo odnosno u procesu da je donijelo ovakav zakon u skladu sa europskom direktivom i preporukama OECD-a, a onda se prešućuje da tih nekoliko zemalja koje su to uvele su uvele milijunske kazne, kazne u milijunima eura. I to je ono gdje je naprosto propuštena jedna velika prilika, to je jedna svojevrsna hrvatska velika boljka. U zakonu vrlo često nešto piše, nešto nije dozvoljeno, ali sankcija je takva da koga briga, naprosto je premala sankcija. Tako da sve u svemu na papiru je ovaj prijedlog zakona usklađivanje s direktivom EU i sa preporukama OECD-a, ali što je u stvarnosti? Kazne niske, a mjera kao zamišljena da se izbjegne stvarna odgovornost. Dal je ovo korak prema napretku ili samo privid da se Hrvatska reformira? Nažalost, odgovornost za ovakav pristup je na ministru. Njegova pozicija je ta apsolutno može i mora predvoditi, a on se zadovoljava minimumom koji ispunjava formu i to je to. I to je ukratko rezime i recept zašto smo kao država tu gdje jesmo.

otprilike je tri godine na dnevnom redu bio prijedlog oporbe da bude očinski dopust obvezan sve dok nije bila obveza sa razine EU i onda su vladajući ipak to ugradili u zakon, a pokazalo se je sva su istraživanja pokazala da je bitan, da je važan, da od prvog trenutka otac ravnopravno sudjeluje s majkom u odgoju djece, tako i sad. Mi ovdje imamo direktivu iz razloga što nam je to obveza, a ne zato što vladajući misle da bi to bilo dobro. Ali ono što hoću naglasiti je sljedeće, odnos prema uopće rodnoj ravnopravnosti se vidi kad su se stvarale liste za parlamentarne izbore. Samo ću se referirati na ovih 10 lista

Kolegice slažem se zato sam i rekao, zadovoljava se forma, a ne gleda se stvarna prilika gdje se može cijela država pogurati naprijed i zato smo tu gdje jesmo.

ministrice bile tri osobe. U vladi također i Zorana Milanovića na 20 ministarstava samo su tri ministrice bile, jedna od njih je i kolegica Mrak-Taritaš. Također ono što možemo kritički promatrati što nije dobro jest da je ljeva vlada dakle 2001.g. zapravo 2003.g. izmijenila Zakon o radu iz 2001.g. dakle gdje u čl. 1. iz zakona 2001. stajalo da se treba dati prednost pri zapošljavanju podzastupljenome spolu 2003. je tadašnji ministar, čini mi se Vidović, je uklonio tu odredbu i samo stavio jedan općeniti naziv da se treba izbjegavati diskriminacija. Dakle, mi onoga čega trebamo biti ovdje svjesni nije to koliko imamo osoba zastupljenoga ženskog ili muškog spola u trenutnoj Vladi, to je sustavan problem RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor zastupnika Račana. Kolega Kujundžić, ja zaista nisam svjestan da sam rekao bilo šta o zastupljenosti spolova u Vladi RH danas. Tako da ne znam od kuda uopće dolazi ova vaša replika i vraćanje u povijesti ali pretpostavljam da se radi o nekakvom pokušaju da diskreditirate SDP na SDP na neki način. Ali evo nisam razumio što vas je na to potaklo u moje, mojoj pojedinačnoj raspravi. Ono što mogu reći je da ćemo se svi složiti da su stvari u bilo, bilo kada u našoj povijesti bile bolje, onda bi i danas bilo bolje. Ali mi danas ne raspravljamo o povijesti, nju ne možemo mijenjati. Mi danas raspravljamo o tome što radimo danas i što možemo napraviti i to je sve.

da mnoge od mjera i zakonskih obveza doista nisu bile odvraćajuće posebice vezano uz ravnopravnost spolova, rodnu jednakost dakle oko kažnjavanja npr. prijestupnika za teška krivična djela. Ovdje također postoji nešto što zabrinjava pa možete komentirati. Dakle ukoliko kad doista za razliku od kolega iz Mosta koji pitaju kako će, što to žene u stvari je li, hoće. Nažalost Prekršajni sud će imati ingerenciju da žene ukoliko ili podzastupljeni spol, nije zadovoljan nakon što se napravi komparativna procjena, nakon što imaju sve jednake kvalifikacije, da se treba pritužiti Prekršajnom sudu, a mi znamo koliko to onda traje. Povredu Poslovnika dignuo je kolega Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući, čl. 238. Kolegica Borić obmanjuje javnost. Dakle nitko iz Mosta nije ženomrzac i nitko od nas iz Mosta nije rekao da unutar bilo kojega radnoga mjesta trebamo težiti tome da imamo dakle jednako zastupljene muškarce i žene, to je ono što mi na koncu svi u svom životu živimo. Jedini onaj koji je faktički u političkom hrvatskom društvenom životu isključiv je ova progresivna agresivna ljevica. Dobro, to nije bila povreda Poslovnika jer obmanjivanje javnosti u ne znam kako bi bilo, ovaj da smo to uveli u Poslovnik pa vam moram dati

povijesno, a i danas muškarci se biraju valjda onda samo zato što su muškarci. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to nije bila povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu. Kolega Kujundžić je ponovno dignuo povredu Poslovnika. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Čl. 238. Dakle niti muškarac treba biti biran na određeno radno mjesto samim time što je muškarac niti žena samim time što je žena. Ako pričamo o kompetencija, one su one koje bi trebale dominirati općenito u bilo kojem kontekstu određenoga zapošljavanja. A u kontekstu isključivosti, dakle mislim da je to više-manje jasna priča i u kontekstu dvostrukih mjerila, vi ste u tome svjetski prvaci. Mislim da nisam potpuno siguran da li i ja sada tu spadam u tu kvalifikaciju koja je glasila agresivno progresivna ljevica. Da spadam, ok. Ovaj, onda kako da kažem, sretan sam sa terminom progresivna, ovaj termin agresivna ok, prepuštam vašem dojmu. Što se tiče samog pojma ravnopravnosti spolova, razlozi su kao što svi znamo daleko složeniji nego što možemo razgovarati i ovdje ovaj zakon ne rješava ukupno taj kompleks pitanja niti može to ja sad nemam zakon, riješiti niti je taj problem moguće riješiti unutar jednog stoljeća koje je pred nama, najvjerojatnije to će trajat puno duže. Ali je ovo pokušaj da se na upravljačkoj razini, onoj najvišoj razini omogući da kroz zakonski garantiranu rodnu ravnotežu, istina bez jakih kazni za odvraćanje, omogući ta ravnoteža

Hvala g.

Hvala predsjedavajući.

Mi ćemo se sada vratiti na našu točku i nastaviti s pojedinačnim raspravama pa će prvi opet govoriti poštovani zastupnik Tonči Restović. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Da se pokušam nastavit na one rasprave koje su bile do sada vama nakon ove pauze pa, pa čisto da, da napomenem par stvari koje možda nemaju direktne veze s ovim zakonom al tu su izrečene pa, pa ajmo ih, ajmo ih Prije svega ajmo ove pozitivne stvari. Stvarno podržavam namjeru, podržavam i dosta stvari koje su u ovom zakonu, zakonu stavljene i to definitivno jedan od po meni, radi kao ili tko je radio kao odvjetnik i koji će u budućnosti opet raditi kao odvjetnik, stvari oko sazivanja skupštine, sudjelovanja na skupštini putem čak i emaila je stvarno jedan iskorak koji, koji treba pozdraviti. Međutim ministar je tu govorio i u jednom trenu i kad je i kad je odgovarao na pitanje kolege Račana, a i s tim smo završili nekako raspravu prije ove pauze o tom reputacijskom koji je zapravo najveća šteta koja se može dogodit određenoj tvrtci, a nikako kazna koja je, kako smo čuli stavljena u ja bi rekao smiješan iznos od 10 tisuća eura. Reputacijski rizik u RH je izrečen od strane ministra koji je član Vlade u kojoj 6 potpredsjednika Vlade su potpredsjednici, a ni jedna potpredsjednica i čiji je član stranke koja bez ikakvog srama bez ikakvog grča na licu plati onu kaznu kad nema dovoljan broj propisanih ženskih kandidatkinja na listama za sabor. Kad to čujem od nekoga takvoga da govori o reputacijskom riziku, onda se zapravo pitam da li je namjerno stavljen ovako mali iznos kazne jer mi je nevjerojatno da se netko sa takvom svijesti ili svi ovdje koji smo danas o tome govorili, mislili da će stvarno reputacijski rizik nešto značiti nekome tko će možda svjesno ili nesvjesno kršiti odredbe ovoga zakona. Kad tome dodamo da ipak ovaj zakon donosimo dvije godine nakon donesene, donesene direktive i kad ga zapravo donosimo da bi uhvatili onaj kraj, koji nam je zadan kao cajtnot i kad ga sad donosimo po hitnom postupku, a puno puta su kolegice i kolege govorile i mislim da je to jedan opći stav, da bi trebali što manje zakona donosit po hitnom postupku, da oni budu kvalitetniji, da se bolje rasprave, da razgovaramo o meritumu stvari u ovom visokom domu, a ne o samo političkim prepucavanjima, e kad se sad dodamo i tu priču da je, da je i ovaj zakon išao po hitnom postupku, onda to sve produbljuje moju osobnu sumnju da mi ovakve odredbe u ovaj zakon ne bi nikad stavili da nam to netko nije pod navodnike nametnuo ili nas pogurao u tom smjeru. I da budem potpuno jasan u pravom smjeru ako mene pitate. Međutim ono što nikako ne bi trebao bit fokus, a ovdje je fokus, meni osobno ni u političkom djelovanju, a i nekome tko živi u RH, dolazim iz Šibenika, a i vidim što se događa svugdje po RH ne bi trebalo bit u fokusu, a to su zapravo pozicije na visokim funkcijama unutar pojedinih tvrtki, već definitivno pozicije na nižim pozicijama u nekoj tvrtki jer tu imamo porazne, zapravo stvarno porazne rezultate odnosno porazne podatke. Pa ću tako podsjetiti da danas sa minimalnom plaćom u RH je gotovo nemoguće živjeti, sa prosječnom plaćom je nemoguće sebi priuštiti stan i živjeti isto tako normalno, a sa plaćom kojom, koja za neke prelazi tu, tu nekakvu prosječnu plaću i ako ćemo govorit o nekakvoj ili ako uzmemo u prosjek u Zagrebu gdje su plaće veće, također se ne može, ne odnosno na razini onoga što ja mislim da svaki pojedinac, a onda i svaka obitelj bi trebala. O umirovljenicima neću govorit, tu su spomenuti, ali nisu uopće predmet ovoga niti blizu pa, pa njih danas neću spomenuti. Ona jedna stvar koja me mučila oko nadzornih odbora da se vratim konkretno na, na zakon odnosno na onu sintagmu da treba bit nezavisan član nadzornog odbora, meni je potpuno jasna razlog zašto smo to išli uvest što se želi s tim postić, ali nisam siguran da je onako kako je navedeno u zakonu, onako široko u zadnjoj alineji, s obzirom da se prve nisu mogle sve pokrit situacije, ne vjerujem da će se postić intencija, znači da stvarno bude netko neovisan i da će onda voditi, ajmo reć, računa da će mali dioničari imat nekakvo osiguranje, da će se neke stvari događat, a ne mimo njih, samo za one velike. To je ukratko da ne duljim jer volim uvijek govoriti o konkretnim stvarima. Pohvalit ću na kraju, naravno, to što sad radimo sa dubokom sviješću da ovo radimo samo ne zato šta smo htjeli nego zato šta nam je netko nametnuo, a isto tako, podaci o zastupljenosti žena na visokim funkcijama u određenim zemljama su posljedica dobrog stanja, a ne kao što će biti kod nas, ispravljanje nekakvih negativnih trendova i pokušaj dovođenja na, pod navodnike, pravi put. Hvala. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Kolega Restović, maloprije ste imali odličan slobodni govor, baš odličan i želim vas za to pohvaliti. Ali vaš govor me podsjetio da je HDZ imao i predsjedničku kandidatkinju, odnosno prvu hrvatsku predsjednicu, to treba pohvaliti. Nakon toga sam zaključila da je kandidatura Dragana Primorca najveći fijasko HDZ-a

Molim./... Kolegice Orešković, hvala na pohvali, prije svega. Zapravo iskreno, što se tiče posljedica dugoročnih za Hrvatsku, mislim da je najveći HDZ-ov fijasko pretvorba koja se dogodila 90-ih, a to da li imaju ovakvog ili onakvog kandidata, ako ćemo konkretno o ovome, on je dovoljno loš da je pitanje da li će se uopće dovući do drugog kruga, a kamoli da razmišlja o tome da stvarno postane predsjednik. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepo. Gđa Polović ima svoju raspravu. Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle cijela priča oko ove direktive koja je donesena s ciljem osiguravanja primjene načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce kako bi se postigla rodno uravnotežena zastupljenost na rukovodećim i direktorskim mjestima u trgovačkim društvima neodoljivo podsjeća na već viđene situacije, tj. na rezolucije, konvencije i uredbe koje zagovaraju rodnu ravnopravnost, a već su i ovdje u HS-u bile predmet rasprave. Prvi problem koji samo upućuje na onaj puno dublji leži u činjenici da te rasprave na dnevni red HS-a dolaze uglavnom u trenutku kad se njihovo usvajanje više ne može izbjeći s obzirom na zadane rokove, europske zahtjeve ili neku neophodnu političku trgovinu. Tako je bilo s Istambulskom konvencijom čija se ratifikacija čekala 5 godina, dok se implementacija ove direktive čeka, eto samo 2 godine, ali ipak, kao i sve, donosi u zadnji čas. Ali to odugovlačenje upućuje na puno dublji i stvarni problem društva na pravog i istinskog neprijatelja rodne ravnopravnosti, a to je patrijarhat, kao opće vrijednosno opredjeljenje naših društvenih struktura i njihovih predstavnika. Naime, patrijarhat i rodna ravnopravnost su dva suprotstavljena i nepomirljiva idejna i društvena koncepta u kojem patrijarhalni vrijednosni sustav služi kao prepreka postizanju rodne ravnopravnosti u svim segmentima društva. Patrijarhat se temelji na ideji da su muškarci prirodno superiorni ženama pa se, primjerice, kad su u apsolutnoj većini u bilo kojem području, njihove kompetencije uglavnom ne propituju, a meritokracija ne dovodi u pitanje već se podrazumijeva. To su tipični rodni stereotipi u kojima su ženske društvene uloge uglavnom ograničene na porodicu i brigu o djecu, a marginalizirane u sferi donošenja, tzv. velikih i važnih odluka u državnim, društvenim, političkim ili ekonomskim strukturama. Ideja patrijarhata nažalost duboko su prožele brojne sfere našega društva. Primjerice, kurikul obrazovnog sustava odmiče ga od, kurikul obrazovnog sustava odmiče ga od kritičkog mišljenja i odgoja za slobodu i ravnopravnost, u zdravstvu, primjerice, kroz enormni broj liječnika s prizivom savjesti, kroz činjenicu da se i na trgovima, mjestima koja su sinonim demokratičnosti, ravnopravnosti, javnosti i slobode još od stare Grčke molili za neravnopravnost, nedemokratičnost, neslobodu, poniznost, naravno, žena. Da nabrojim samo one najvidljivije manifestacije. U tom smislu, kvote rodne ravnopravnosti predstavljaju važan alat u borbi za ravnopravnost žena, a svi ti dokumenti nisu samo pravni okvir za poboljšanje položaja podzastupljenog spola i doprinos rodnoj ravnopravnosti, već su i signal o tome kako se društva trebaju razvijati i u kom smjeru ide njihov napredak. I stoga ih naravno, pozdravljam. Međutim, kada vladajuća stranka tu kvotu o rodnoj ravnopravnosti ne poštuje u političkom djelovanju, primjerice, i olako plaća kazne, visoke, velike, koje druge stranke bi teško platile, a ministri olako izgovaraju, tako vam je to u braku, primjerice, kada se ženama obraćaju drugačijim jezikom, koji koji neću ovdje citirati jer, primjera je na stotine, oni zapravo stvaraju obrasce ponašanja, promoviraju rodne stereotipe i pronose dubokopatrijarhalni vrijednosni stav, betoniraju time položaj žena, a koji će ovakav zakon zapravo jako teško promijeniti. Zato je razumljivo da se sada sa širenjem ideje kvota rodne ravnopravnosti odjednom najglasnije u bosy clubu pojavljuje jezivi strah od napuštanja ideje meritokracije koja je, eto, do sada, tako snažno prožima muški svijet, pa živimo u jednom od najboljih mogućih svjetova, baš zato borba za rodnu ravnopravnost mora biti šira od svakog zakona, ona mora biti široki društveni koncept koji zadire u razgradnju patrijarhalnih normi Kvote rodne ravnopravnosti predstavljaju važan alat u borbi protiv patrijarhalnog svjetonazora koji ograničava mogućnosti žena, međutim oni nisu suštinsko rješenje problema već samo jedan mali korak ka postizanju ravnoteže. Tek kombinacija kvota sa širim društvenim promjenama na svim razinama može dovesti do dugoročnih i održivih rezultata rodne ravnopravnosti. I na kraju valja reći da je ovdje ipak riječ o konceptu ravnopravnosti onih najuspješnijih žena u svijetu biznisa ili bolje rečeno u svijetu liberalnog kapitalizma dok će većina žena ostati potplaćena u tzv. ženskim zanimanjima od blagajnice i šivačice do nastavnice i učiteljice u kojima nikakve kvote neće biti uvedene. I da, dobro je parafrazirao američku filozofkinju moj kolega one će ostati počistiti staklo nakon što njih nekolicina o kojima evo ovaj zakon ipak vodi računa razbije taj famozni stakleni svod.

što je alternativa patrijarhatu a da ne upotrijebite u obrazloženju dva pojma. Jedan pojam je meritokracija, a drugi pojam je rodna ravnopravnost. Draženka (Možemo!)** Mogu pokušat, teško je odgovorit ali mislim da je pitali ste što je ravnopravnost?

obrazovne strukture škola, društvenih institucija u kojima položaj žene ni na koji način u skladu s njezinim obrazovanjem, shvaćanjem svijeta, odnosom prema obitelji nije doveden u pitanje. Znači u svim tim institucijama gdje se njezino obrazovanje apsolutno poštuje, njezin izbor apsolutno poštuje i njezino pravo na različitost, na samosvojnost apsolutno poštuje. Evo. Hvala. Znači prava ravnopravnosti, a ne matrijarhat. To ste htjeli pitati vjerojatno, dobro. Gospođa Borić, izvolite. ne bih ovoga radila mansplaining i objašnjavala što je kolegica mislila oko patrijarhata, ali bih ju priupitala možemo li vjerovati ovoj Vladi da će doista pomoći rodne kvote oko uravnoteženja položaja kad u ovoj Vladi koalicijski partner, dakle ministar u Ministarstvu za demografiju smatra i predlaže da žene ostaju kod kuće barem do 7 godine djeteta, a sa svakim većim brojem djeteta je li mogu ostati još 7, pa još 7 pa recimo i pola svoga radnoga vijeka, dakle i govori da majke ostaju kod kuće. Dakle, diskriminira eventualno s jedne strane muškarce koji bi možda rado ostali kod kuće, a s druge strane upravo perpetuira ove rodne uloge o kojima je kolegica govorila. Dakle, upravo potiču neravnopravnost.

Hvala puno, ispričavam se. Ovoga naravno da postoji puno sumnje u provođenje ovoga zakona zašto što već smo govorili, prvo politička stranka koja plaća kazne zbog nepoštivanja rodnih kvota provodi ovaj zakon. Drugo, ovoga sama ideja Ministarstva demografije, znači problem demografije nastaje uglavnom kada gledamo iseljavanje ljudi iz Hrvatske uglavnom se svodi, razlozi njihovog iseljavanja se svode uglavnom na nazadne koncepte, na patrijarhalne obrasce u kojima i političke korupcije u kojima su zemlji i odlaze u zemlje progresivne, napredne u kojima su ove direktive već itekako prihvaćene. završne riječi gospođa Marija Lugarić ispred SDP-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, ravnateljice uprava, kolegice i kolege javila sam se u ime Kluba SDP-a završno i nakon ove rasprave kako bih vas zapravo i obavijestila i informirala o amandmanu i o zaključcima koje ćemo podnijeti vezano uz ovaj zakon. Na ovaj zakon smo podnijeli amandman koji dodaje zapravo činjenicu da se ova, odredbe ove direktive odnosno ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena u upravnom i nadzornim odborima ima primjenjivati i u tvrtkama odnosno društvima u većinskom državnom vlasništvu. Naime, implementacija direktive jedan je od alata koji za cilj ima povećati udio žena u upravljačkim pozicijama i mislimo da je nužno da i država kao većinski vlasnik velikog broja trgovačkih društava promovira politike koje na to mogu utjecati. U skladu s tim predlažemo da se tzv. ženske kvote iako to nisu ženske nego rodne kvote primjenjuju i na trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. Naime, statistika je porazna jer postotak u upravnim i nadzornim odborima tvrtki u većinskom državnom vlasništvu još je i manji nego u privatnom sektoru, a upravo bi država trebala biti ta koja svojim primjerom mora pokazati da težimo jednakoj zastupljenosti žena i muškaraca. Trgovačka društva u pretežnom državnom vlasništvu treba bi u tom smislu biti i lider ili da kažemo liderica na tržištu i primjer privatnom sektoru i stoga smatramo da bi se na njih trebale odnositi iste obveze koje propisujemo i najvećim kompanijama izlistanima na burzi. Osim toga u Hrvatskoj obzirom na veličinu gospodarstva, mi smo malo gospodarstvo, postoji velik broj trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i stoga bi primjena direktive i na njih bila značajan iskorak prema jednakosti, ali bi svakako doprinjela i kvalitetnijem upravljanju i transparentnostima u postupcima imenovanja za što su već brojne Studije o raznolikosti upravljačkih struktura i pokazale. Dodatno, u samom uvodu direktive stoji da zbog i citiram, njihove prirode primjereno je da javna poduzeća koja su obuhvaćena područjem primjene ove direktive poslužuje kao model privatnom sektoru. Mi smo o ovom amandmanu razgovarali već i na odboru sa predstavnicima predlagatelja i jasno nam je da će Vlada odbiti ovaj naš amandman, ona će ga odbiti iz formalnih razloga govoreći da zapravo područje primjene ovog Zakona o trgovačkim društvima nije nešto što može regulirati, što može regulirati i trgovačka društva u vlasništvu države. Taj argument je dijelom sumnjiv jer je on zapravo na neki način krovni zakon za sva trgovačka društva, pa tako i ona u vlasništvu države. A da je intencija Vlade koju je izrekao ovdje jutros i ministar i koju smo čuli od predsjednika Vlade na sjednicama odborima, čini nam se iskreno, ne kažu mi ćemo to riješiti u nekom drugom zakonu, Zakonu o upravljanju državnom imovinom, onda su, onda nam se činilo da bi taj zakon trebao biti i da se tako htjelo bio bi podnesen u raspravu zajedno i sa ovim prijedlogom zakona, kao što to činimo u mnogim drugim zakonima, evo primjer sutra ćemo onako lančano imati 6 zakona jer promjena u jednom zakonu vuče drugi i slično. No međutim želim vas upozoriti da postoji nešto što se zove Uredba u uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i način njihovog izbora. Naime, to je uredba koja definira na koji način Vlada predlaže članove uprava i nadzornih odbora tvrtki u državnom i pretežito državnom vlasništvu i zapravo ukoliko Vlada želi i iskrena je u namjeri da se osigura rodna ravnopravnost i u upravnom i nadzornim odborima tvrtke u državnom vlasništvu zapravo uopće ne treba mijenjati nikakav zakon. Vlada na idućoj sjednici Vlade može promijeniti uredbu, to je nešto što donosi Vlada sama i po tome ćemo vidjeti zapravo na neki način vjerodostojnost. Mi imamo razloga ne vjerovati Vladi, ne bi bilo prvi puta da čujemo da će nešto učinit, pa da se to na kraju ne učini, pa ćemo za svaki slučaj podnijeti i dva dodatna zaključka vezana uz ovaj zakon, a to je zaključak kojim ćemo zadužit Vladu da u roku od 60 dana podnese izmjene iz Zakona o upravljanju državnom imovinom ovdje u proceduru u HS, ali u roku od 6 mjeseci da u HS uputi uputi izmjene zakona kojim bi se u hrvatski pravni sustav implementirala Europska direktiva o transparentnosti plaće jer ona zapravo zajedno sa ovom direktivom čini komplet koji ima za cilj između ostalog smanjiti i jaz plaća, jaz plaća između muškaraca i žena u Hrvatskoj, pa tako i u EU, a ta druga direktiva nam se čini puno i politički problematičnija obzirom da su zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu glasali protiv te direktive, zahvaljujem.

Hvala lijepa potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege. Evo kao što smo čuli od predlagatelja, a i tijekom današnje rasprave pred nama su izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima kojeg donosimo po hitnom postupku. Naime, ovim izmjenama i dopunama u hrvatsko zakonodavstvo se prenosi Direktiva o poboljšanju spolne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i u povezanim mjerama. Rok za prenošenje navedene direktive jest kraj 2024.g. odnosno preciznije 28. prosinca, stoga je opravdan razlog za donošenje zakona po hitnom postupku. Ove predložene izmjene i dopune zakona možemo podijelit u dva pravca, prvi je implementacija navedene direktive u Zakon o trgovačkim društvima čiji je cilj osigurati primjenu načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce kako bi se postigla spolno uravnotežena zastupljenost među najvišim rukovodećim položajima utvrđivanjem niza postupovnih zahtjeva u vezi sa odabirom kandidata za imenovanje ili izbor na direktorske položaje, a sve na temelju transparentnosti i zasluga. Dakle da bi se osigurala uravnotežena zastupljenost pri odabiru kandidata za imenovanje i/ili izbor na direktorski položaj prednost bi trebalo dati jednako kvalificiranom kandidatu nedovoljno zastupljenog spola, međutim kako će to funkcionirati u praksi pokazat će vrijeme. Naime, takav prioritet odnosno prednost jednako kvalificiranom kandidatu nedovoljno zastupljenog spola ne bi trebao biti automatska i bezuvjetna prednost. Stoga će vjerojatno postojati slučajevi u kojima objektivna procjena u vezi s posebnom situacijom jednako kvalificiranog kandidata drugog spola može poništiti prednost koja bi se inače trebala dati kandidatu nedovoljno zastupljenog spola. Do takvog poništenja prednosti moglo bi doći primjerice kada se na nacionalnoj razini ili na razini trgovačkog društva za odabir direktora primjenjuju šire politike raznolikosti. Nadamo se da će ne primjena pozitivnih mjera ipak ostati iznimka i da će se temeljiti na procijeni pojedinog slučaja, te biti opravdana objektivnim kriterijima koji ni u kojem slučaju ne bi smjeli diskriminirati nedovoljno zastupljeni spol. Drugi bitni pravac ovih izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima jest osiguranje primjene preporuka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj odnosno OECD-ovog Odbora za korporativno upravljanje koje je izdalo set preporuka u vezi s pristupanjem RH OECD-u. Naime kolegice i kolege, Hrvatska je ulaskom u članstvom NATO-a, ulaskom u članstvo EU, ulaskom u eurozonu i schengentski prostor skoro zaokružila sve svoje ambicije međunarodnog pozicioniranje, nedostaje još samo pristupanje OECD-u odnosno organizaciji najrazvijenijih i najbogatijih zemalja s najboljim pravnim i poreznim sustavima, te sa najboljim sustavima suzbijanja korupcije. Imali smo danas čuti od predlagatelja da je predviđeno da će se na sastanku Odbora za korporativno upravljanje OECD-a koji će se održati do kraja ovoga mjeseca, donijeti odluka o ispunjavanju preduvjeta za pristupanje članstva RH u dijelu nadležnosti tog odbora te je i to jedan od razlog donošenja ovog zakona po hitnoj proceduri. Završno, ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima rješava dva cilja od kojih je ulazak Hrvatske u OECD kako sam prije istakao to je zadnji kotačić za ostvarenje svih Hrvatskih međunarodnih ciljeva. Stoga će klub HDZ-a podržat izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima. Hvala lijepa.